Forseti lítur svo á að þingfundur geti staðið lengur en þingsköp kveða á um ef þörf krefur. Er óskað eftir atkvæðagreiðslu um tillögu forseta? Atkvæðagreiðsla um lengd þingfundar mun þá fara fram síðar í dag eða um leið og atkvæðagreiðslur um önnur dagskrármál fara fram eða að lokinni sérstakri umræðu.

Umsagnarfrestur þess mikla fjölda sem fékk umsagnarbeiðni óvænt frá ráðuneytinu, eða hæstv. ráðherra eftir atvikum, núna nýlega mörgum mánuðum eftir að

ráðherrann sér í málinu eins og það liggur fyrir sem bendir til þess að ráðherrann hafi beinlínis stöðu til að gefa ekki út leyfi á grundvelli þeirrar umsagnar sem liggur fyrir? Lagaramminn er eins og hann er. Hann er í gildi. Ráðgjöf Hafró liggur fyrir, óbreytt ráðgjöf frá því sem

kvöldið 4. júní. Ég er byrjuð að lesa þær yfir. En staðan er þannig núna að Hvalur hefur frest fram á morgundaginn til að koma með athugasemdir og nýta sinn andmælarétt. Fyrirtækinu var tilkynnt

þetta auðvitað ótrúleg framganga gagnvart þeim rekstri sem þarna hefur verið stundaður um langa hríð. Mér heyrist á öllu að ég fái ekki frekari upplýsingar frá ráðherranum varðandi afstöðu hennar til málsins sem birtist næstkomandi þriðjudag en mig langar til að spyrja ráðherrann mjög afmarkaðrar spurningar: Hvers vegna var þessi umsagnarbeiðni, sem send var til töluverðs fjölda aðila, flestra þeirra, næstum því allra aðila sem ekki eru lögbundnir umsagnaraðilar eða reglubundnir samkvæmt því regluverki sem um er talað, hvers vegna var beðið mánuðum saman með að senda þetta til umsagnar þessara hagaðila sem ráðherrann ákvað á endanum að senda málið til?

þá þykir mér bara ástæða til þess og ekki síst í ljósi þess sem fjallað hefur verið um hjá Alþjóðahvalveiðiráðinu og NAMCO og öðrum slíkum stofnunum

að fá álit annarra aðila heldur en bara þeirra sem lögum samkvæmt ber að sækja álit til þannig að þeim gefist þess kostur

Yfir 80% almannatryggingaþega fengu mismiklar skerðingar og eiga að greiða á mánuði á bilinu 10.000, næstu 12 mánuðina, að ríflega 50.000 og þar yfir. Ég velti fyrir mér hvernig stendur á því að ár eftir ár hafi þessu regluverki verið leyft að þróast í þessa átt þar sem, við skulum segja 80%

í öllu okkar efnahagslífi og lífeyrissjóðir eru að reyna að uppfæra sínar greiðslur í samræmi við það til að koma til móts við stöðuna eins og hún er í dag þá eru það í rauninni fórnarlömbin, þeir sem síst skyldi, sem hafa það verst og hafa langminnst á milli handanna. Þetta er kvíðvænlegt hvert einasta ár. Fólk er í góðri trú um hver áramót. Það sendir sín gögn til Tryggingastofnunar, það sendir inn tekjuáætlun sem það er að búast við að sjá það árið. Flestir hafa engar tekjur. Mig langar til að spyrja hæstv. fjármálaráðherra að því hvort hann væri nú ekki tilbúinn í að koma með okkur í þá vegferð, öllum sem einu, að reyna að koma upp þannig regluverki hér að einstaklingar lendi ekki ítrekað í þessum áföllum hvern einasta 1. júní á hverju einasta ári og sennilega aldrei verið verra en einmitt nú.

Það er alveg hægt að ætlast til þess af þeim kerfum sem við erum með að þau nái betri og betri árangri en ekki verri og verri, eins og mér heyrðist hv. þingmaður vera að vísa til.

sé nær þeim raunveruleika sem það býr við þegar það gefur upp væntar tekjur sínar og um leið nær áætlun um væntar greiðslur sem það á rétt á. Það er áskorun sem ég held að kerfið þurfi að skoða. Ég skal taka

Stærsti hlutinn er vegna lífeyrissjóða og þess vegna er spurningin líka þessi: Hvernig stendur á því, miðað við það að við getum ekki einu sinni horft fyrir horn öðruvísi en að stóri bróðir fylgist með okkur, þetta fátæka fólk getur ekki fengið 50.000 kr. öðruvísi en að búið sé að skattleggja og skerða það um 45%

þegar það hentar heldur alltaf að tala saman. Í þessu tilviki þá ætla ég að minna hæstv. ráðherra á það að 11 milljarða kr. launahækkun til öryrkja sem átti að koma til framkvæmda nú á þessu ári hefur verið frestað

Ég hefði alla vega gaman af því að sjá hvort það hafi orðið breyting á þegar við einfölduðum kerfi hjá ellilífeyrisþegum, hvort við munum sjá sömu þróun þar.

gera þær reglugerðir og breytingar á kerfinu sem til þarf. Gildistíminn er 1. september 2025. Ég er sannfærður um að það verði talsverðar jákvæðar breytingar við þessa breytingu.

reyndar er það nú svo að einu prósentutölurnar sem fá blóðið til að hreyfast eitthvað hjá þessari ríkisstjórn eru fallandi fylgistölur en ekki 6,2% verðbólga, ekki 9,25% stýrivextir, ekki 17% yfirdráttarvextir. Við höfum síðustu daga heyrt fréttir af þrengingum í ferðaþjónustu, 10–15% samdráttur á árinu og enn hærri tölur á svæðum fjarri höfuðborgarsvæðinu. Þetta eru auðvitað rauðglóandi efnahagsleg viðvörunarljós sem koma ofan í loðnubrest og fréttir af hópuppsögnum í síðasta mánuði sem höfðu áhrif á um 450 fjölskyldur. Þessar horfur valda mér verulegum áhyggjum, en það sem veldur mér reyndar enn meiri áhyggjum er að við sitjum hér uppi með ríkisstjórn sem getur ekki einu sinni komið sér saman um hvað þau ætla að fá sér í hádeginu, ekki einu sinni það. Það situr allt pikkfast og það er öllum ljóst. Við verðum að fara að höggva á þessa hnúta og vinna að því að koma böndum á efnahagsmálin. Það þýðir ekki alltaf að koma hingað upp í pontu með einum eða öðrum hætti og segja: Sjáið þið ekki veisluna? Það er engin veisla hjá venjulegu fólki á Íslandi. Lánin hafa stökkbreyst, verðbólgan er að draga úr þeim kjark, það hrannast upp óveðursský í atvinnulífinu. Auðvitað veit hæstv. ráðherra að samdráttur á tímum vaxandi verðbólgu er eitraður efnahagskokteill. Hann veit líka alveg hvað það þýðir að reka ríkissjóð með halla ár eftir ár og hann veit alveg á hverjum það bitnar. Aftur og aftur eru það millitekjuhóparnir, venjulegu heimilin og fjölskyldurnar sem eru látnar taka skellinn. Þannig er það bara. Þess vegna langar mig til að spyrja hæstv. ráðherra: Hvað ætlar hann að gera til að bregðast við þessari stöðu? Ætlar hann að grípa til einhverra aðgerða? Og hver eru skilaboðin til heimilanna, til venjulegs fólks í landinu?

En við þurfum að sætta okkur við að væntingar okkar til þess að geta vaxið á þessu ári eru ekki raunhæfar. Stærsta verkefnið er að slá aðeins á væntingarnar,

á meðan hin venjulega fjölskylda á Íslandi verður að takast á við vandann, horfast í augu við hann og forgangsraða til að ná endum saman svo að heimilisbókhaldið gangi upp. Venjulegt fólk fer ekki bara út í búð og kaupir sér lottómiða og vonar það besta

Ráðherra verður að sjá hversu brýnt það er að hverfa frá þessu agaleysi sem hefur einkennt ríkisfjármál þessarar ríkisstjórnar frá fyrsta degi. Það þýðir ekki lengur að standa bara vörð um innanmein hjá ríkisstjórnarflokkunum, það verður að fara að standa vörð og vaktina fyrir venjulegt fólk í landinu. Það verður að fara að standa vörð og vaktina fyrir heimilin í landinu. (Forseti hringir.) Í guðanna bænum farið og raunveruleikatengið.

sem er rangt. Við höfum lifað alveg ótrúlega öfluga tíma; kaupmáttur hefur vaxið, atvinnuleysi hefur sjaldan eða aldrei verið minna og í samanburði við önnur lönd er staðan hér býsna góð og horfur mjög mjög vænlegar til næstu ára. En við erum að glíma við þráláta verðbólgu og eina leiðin til að glíma við þráláta verðbólgu er að birta fjármálaáætlun og fjárlög sem eru aðhaldssöm, sem ná markinu sínu hægt og rólega án einhverra kollsteypa, það væri það versta sem við gerðum fyrir heimilin og fyrirtækin. Höldum áfram í þeim takti sem við höfum verið. Þá náum við settu marki.

Forseti. Hæstv. forsætisráðherra þessarar ríkisstjórnar er í fullkominni afneitun um stöðu efnahagsmála á Íslandi. Þetta kom skýrt fram í fyrirspurnatíma á dögunum þegar Bjarni Benediktsson sagði, með leyfi forseta, af því að þetta er bein tilvitnun, að Ísland væri í bestu efnahagslegu stöðu í lýðveldissögunni. Ég held satt að segja að fólkinu í landinu svíði svona yfirlýsingar. En hvað segja hagtölurnar okkur? Við erum að sjá heilt ár af vöxtum yfir 9%, fjögur ár af verðbólgu yfir markmiði og nú stefnir í níu ár af hallarekstri ríkisins. Kaupmáttur ráðstöfunartekna hjá heimilum hefur dregist saman á fimm af síðustu sex ársfjórðungum. Ofan á allt saman bætist, eins og rætt var hér rétt í þessu, samdráttur í hagkerfinu, 4% samdráttur á fyrsta ársfjórðungi. Nú má auðvitað vera, og mér heyrðist það reyndar á hæstv. ráðherra hér áðan, að markmiðið sé að búa

í síðustu mælingu. Hún fór ekki niður. Þetta er staðan sem ríkisstjórnin hefur komið okkur í, sem fólkið í landinu finnur fyrir þegar það fer út í búð að versla eða þegar það borgar af lánunum sínum. Og þetta er það sem hæstv. forsætisráðherra þessarar ríkisstjórnar kallar bestu efnahagslegu stöðu í lýðveldissögunni. Er eftirmaður hans á stóli fjármála- og efnahagsráðherra jafnánægður með þessa stöðu?

við að segja allt frá árinu 2013 þegar Framsóknarflokkurinn settist í ríkisstjórn eftir setu t.d. Samfylkingarinnar í ríkisstjórn — ég hafði haldið því fram

efnahagslífsins allt frá þeim tíma þangað til við erum komin í heimsfaraldur Covid þá er það býsna góður tími í sögu Íslands. Það er gríðarlega góð saga að segja um stöðugleika, lága verðbólgu, sífellt lækkandi vexti, sífellt vaxandi hagvöxt og vaxandi kaupmátt í landinu, kaupmátt sem við höfum ekki séð í mjög langan tíma án þess að það hafi kostað gríðarlega há verðbólguskot. Síðan höfum við fengið heimsfaraldur Covid. í kaupið fengum við stríðsástand í Evrópu sem hefur fyrst haft þau áhrif hér að verðbólga rauk upp og síðan er það vandamál okkar, sem er íslenskt vandamál, að ná henni niður. Því verkefni erum við í núna. Og hvort var hv. þingmaður að tala um að hér væri samdráttur eða þensla í landinu, það er akkúrat vandinn sem Seðlabankinn og ríkisfjármálin eru að glíma við. Það er nefnilega hvoru tveggja. Það er vandasamt að finna það jafnvægi. Við erum að reyna það í fjármálaáætluninni og mér sýnist að það séu býsna góð teikn á lofti um að það takist.

Virðulegur forseti. Á síðustu árum og núna á síðustu misserum hefur okkur gengið miklu verr að ná niður verðbólgu heldur en í löndunum í kringum okkur. Við erum með einhverja hæstu seðlabankavexti á byggðu bóli. Trúir hæstv. ráðherra því í alvörunni að þessi staða hafi bara ekkert með það að gera að við erum með ríkisstjórn hérna sem ætlar að reka ríkissjóð með halla í níu ár samkvæmt fjármálaáætluninni sem hæstv. ráðherra lagði fram? Og talandi um árin á undan; ríkisstjórn Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins tók við góðu búi. Það var búið að ná niður hallanum með erfiðum aðgerðum þegar hæstv. ráðherra settist í ríkisstjórn árið 2013 og við tók uppgangur og ferðamannasprengja.

og tímabundinn vandi hvað það varðar. Það er líka hægt að fara yfir í aðra hluti og tala um mjög lágt og lægsta atvinnuleysi í stóru samhengi til lengri tíma. Það er líka hægt að tala um kaupmáttaraukningu

Forseti. Það er sýn flestra á Íslandi að menntun sé leið til framfara. Þrátt fyrir það leggjum við margs konar hindranir á veg þeirra sem velja að feta þá braut, hindranir sem gera það að verkum að mörg sem útskrifast eru annaðhvort skuldum vafin eða á barmi kulnunar. Hæstv. ráðherra er dugleg að lofa umbótum. Hennar umbætur hafa reyndar alveg verið að koma í svolítinn tíma og ráðherra hefur ítrekað sagt okkur hvers sé að vænta einhvern tímann aðeins seinna. Ráðherra ætlar t.d. að leyfa stúdentum að vinna svolítið meira með námi. Ég veit ekki hvað veldur því að ráðherra telur aðkallandi þörf á að stúdentar vinni meira. 71% íslenskra stúdenta vinna samhliða námi, 72% þeirra sem vinna hefðu annars ekki efni á að stunda nám. Ég sé ekki í fljótu bragði hvaða þörf ráðherra telur sig vera að mæta. Miðað við þær breytingar á sjóðnum sem ráðherra hefur kynnt fyrir okkur hef ég, sem og hagsmunasamtök námsmanna, mjög litla trú á að væntanlegar væntanlegar breytingar muni hafa teljandi áhrif á stöðu námsmanna til hins betra. Forseti. Háskólanám er samfélag sem á sér fáa líka. Að verja tíma í þessu einstaka samfélagi er ávísun á frjóa hugsun og nýsköpun sem mörg af stærstu fyrirtækjum landsins hafa sprottið upp úr. Það eru því ekki bara stúdentar sem fara á mis við margt ef þeir eru uppteknir við að vinna heldur Ísland allt. Því spyr ég: Hvenær ætlar hæstv. ráðherra að sýna stúdentum þá lágmarksvirðingu að hætta að breyta hlutum í kerfinu sem námsmenn eru ekki að biðja um heldur tryggja þeim viðeigandi framfærslu?

Þau lög sem eru í gildi í dag voru gjörbreyting á kerfinu. Allt síðasta kjörtímabil fór í þá vinnu þegar lagt var upp með nýtt frumvarp þar sem breyta átti kerfinu úr því að vera einungis lánakerfi í það að nálgast norræn kerfi og koma á styrkjafyrirkomulagi. Það tók heilt kjörtímabil að klára slík ný lög. Þau voru síðan kláruð hér í þinginu þar sem allir greiddu atkvæði með þeim nýju lögum. Það er rétt núna að komast reynsla á þessi nýju lög og á grundvelli þeirrar reynslu lét ég vinna skýrslu, eins og Alþingi gerir ráð fyrir að háskólaráðherra geri, með úttekt á því hvernig þessi nýju lög gangi. Það er ljóst af þeirri skýrslu, sem var hér til umfjöllunar í byrjun árs, að reynslan er ekki nógu góð af nýju lögunum. Það er samt líka ljóst að það er ekki hægt að kippa því í liðinn með einfaldri breytingu miðað við þær miklu breytingar sem gerðar voru hér og tóku fjögur ár, sem voru byggðar á grunni vinnu sem unnin var á kjörtímabilinu þar áður.

staðar á Norðurlöndum eru ekki að fá jafn miklar skerðingar og eru með frítekjumark sem snertir t.d. ekki störf þeirra í námsfríum, í sumarfríi, jólafríi og páskafríi. Þessi hækkun frítekjumarks nær eingöngu yfir fulla vinnu á þeim stundum sem skólinn er ekki. (Forseti hringir.) Ég vildi skapa það val fyrir nemendur sem vilja vinna og hafa

Framfærslan er of lág, hana þarf að hækka og til þess þarf aukið fjármagn. Kannski hefur hæstv. ráðherra ekki pólitískt afl til að koma slíkum breytingum í gegn. Hugsanlega telur flokkur ráðherra íslenska stúdenta hina botnlausu hít, hið margumtalaða bákn.

Það væri svo gott að vita hvort hæstv. ráðherra sæi fyrir sér að framfærslan yrði ráðherra auðveldari, vitandi að umbæturnar væru alveg að koma, mánuðum saman.

þó að það hafi tekið gjörbreytingum, að grunnframfærslan er enn þá of lág. En þegar við skoðum kerfið í heild sinni þá sjáum við líka að 20% af þeim útgjöldum sem fara í Menntasjóðinn fara í umsýsluna og stofnunina sjálfa.

að við nýtum fjármunina í nemendur til að framfærslan verði ásættanleg, vaxtabyrðin ekki jafn þung og hún er í dag og kerfið einfaldara og skilvirkara. Það er verkefnið sem er fram undan. Sú vinna er í gangi. Ég hef ekki lofað þeim umbótum lengi, enda sagði ég alltaf að þingið þyrfti að ræða fyrst skýrsluna og stöðuna á sjóðnum eftir

fimmti hver maður eða 10.000 Íslendingar og 75% búfjár á landinu og 50% af öðrum bústofni. Í skýrslu Tómasar Jóhannessonar um náttúruhamfarir á Íslandi kemur fram að dauðaslys af völdum náttúruhamfara síðustu 100 árin hafi ótvírætt verið af völdum sjóslysa og heildarfjöldi þeirra sem fórust á síðustu öld yfir 4.000 manns. Á sama tímabili fórust 196 manns í snjóflóðum, skriðum og jarðskjálftum á landinu.

Á síðustu árum höfum við upplifað náttúruhamfarir á Reykjanesskaga og flutning fólks og atvinnulífs frá Grindavík. Allar þessar hamfarir hafa áhrif á þjóðarhag og tilfinningalegar afleiðingar. Náttúruvá snýst ekki eingöngu um náttúruleg ferli heldur snertir hún öll svið samfélagsins. Má þar nefna skipulag og uppbyggingu bæjarfélaga og lykilinnviða, heilsugæsluna, félagsfræði og sálfræðilega þætti, atvinnuvegina, laga-, trygginga- og viðskiptamál, raunvísindi og verkfræði. er kallað eftir auknum mannauði með sérþekkingu á sviði náttúruvár, á forvörnum, eftirliti og viðbragði og aukinni menntun hjá almenningi og kjörnum fulltrúum um málaflokkinn. Nám í hamfarafræðum er efling á sérþekkingu og valdefling viðbragðsaðila. Virðulegur forseti.

Hér er lagt til að þverfaglegt meistaranám í hamfarafræðum verði tekið upp á Íslandi, jafnvel þvert á háskóla, og samfara því sértækt nám fyrir nemandann sem velur sér vettvang innan þverfaglegs umhverfis. Náttúrulegir atburðir verða að vá ef maðurinn eða innviðir sem hann treystir á verða fyrir tjóni af völdum atburðarins, hvort sem það er vegna skammtímaatburða eða langvarandi ástands. Námið þarf því að vera sett upp þannig að það byggi upp og auki þekkingu og skilning á þeim náttúrulegu samfélagsfræðilegu ferlum og atburðum sem geta valdið vá og samspilinu þar á milli. Ef vel tekst til mun meistaranám í hamfarafræðum byggja upp þekkingarsamfélag sem mun ná langt út fyrir hefðbundið form háskólanáms, bjóða upp á nýja nálgun á faglegu samstarfi og samvinnu og veita íslensku háskólasamfélagi þann möguleika að verða frumkvöðull í menntun og þjálfun framtíðarstarfsmanna á sviði náttúruvár.

ef starfshópurinn væri skipaður sérfræðingum með alþjóðlegt orðspor og viðurkenningu á sínu sviði. Virðulegi forseti. Ég spyr því ráðherra eftirfarandi spurninga: Er ráðherra reiðubúinn að skipa starfshóp innlendra og erlendra náttúruvársérfræðinga til að undirbúa slíkt nám og kanna þverfaglegan grunn fyrir slíku námi á Íslandi? Á næstu öldum stöndum við frammi fyrir aukinni eldgosavá á Reykjanesskaga, auk vár frá öðrum eldsumbrotasvæðum og veður- og umhverfistengdri vá við og á landinu. Hvernig sér ráðherra hlut sértæks og þverfaglegs framhaldsnáms í hamfarafræðum auka almennan náttúruvártengda þekkingu og hæfni í landinu? Í þriðja lagi: Nám í hamfarafræðum getur orðið ein af hátækniútflutningsvörum íslenskra háskóla. Sér ráðherra fyrir sér að skapa það umhverfi fyrir slíkt nám að það geti orðið að tekjulind fyrir háskólana?

Samfélög nútímans búa við öryggisógnir af ýmsu tagi; vegna stríðsátaka og netárása svo dæmi séu tekin. Þá valda loftslagsbreytingar náttúruhamförum af áður óþekktri stærðargráðu víða um heim. Á þeim tæpa aldarfjórðungi sem liðinn er af öldinni hefur íslenskt samfélag tekist á við stórvægilega ógn við efnahagslegt öryggi, bæði vegna bankahrunsins og síðan vegna heilsufarsvár vegna heimsfaraldurs og í báðum tilfellum voru það ógnir sem teygðu sig yfir landamæri.

Öll þessi þróun krefst menntunar, þekkingar og almennrar hæfni til að skilja þær ógnir sem steðja að samtímanum og þær varnir og viðbrögð sem mögulega er hægt að þróa og beita til frambúðar. Hér á landi búum við mjög vel. Við höfum hæfa og vel menntaða sérfræðinga á ýmsum sviðum sem hafa leiðbeint stjórnvöldum og almenningi í gegnum hamfarir. Ég tel afar mikilvægt að fundinn sé skilvirkur farvegur til að nýta þá þekkingu og reynslu sem hér hefur skapast í að beisla náttúruöflin fyrir næstu kynslóðir sérfræðinga. eins og svo oft áður getur reynsla og þekking sem verður til hér á landi orðið að mikilvægri útflutningsvöru, eins og t.d. þekking á beislun jarðhita til húshitunar og orkuframleiðslu. Það er ljóst að á þessum sviðum þurfum við fleiri menntaða sérfræðinga. Virðulegur forseti. Af lögbundnu sjálfstæði háskóla leiðir að ekki er til þess ætlast að ráðherra háskólamála komi að skipulagi skólastarfs og undirbúningi námsleiða á háskólastigi. Ég tel hins vegar við hæfi að stjórnvöld og Alþingi styðji við frumkvæði háskólanna í að efla nám, eins og á sviði þverfaglegs náms í hamfarafræðum. Frá haustinu 2022 hef ég beitt mér fyrir auknu samstarfi háskóla, að auka þverfaglegt nám, m.a. um nýjar samfélagslega mikilvægar námsleiðir. Nýlega höfum við úthlutað fé úr verkefninu Samstarf háskóla til 35 verkefna fyrir tæplega 1,6 milljarða. Þar á meðal voru verkefni um samfélagslegar áskoranir sem búinn var til hvati um að gera, svo sem um loftslagsmál, heilbrigðisþjónustu, gervigreind og alþjóðlega sókn íslenskra háskóla. Í Markáætlun á sviða vísinda, tækni og nýsköpunar höfum við líka veitt fjármuni vegna samfélagslegra áskorana í þremur málaflokkum: umhverfismálum og sjálfbærni, heilsu og velferð og lífi og störfum í heimi breytinga. Með þessa reynslu af samstarfi háskóla og þeim hvötum sem búnir hafa verið til innan þess tel ég best fara á því að virkja frumkvæði og samstarf háskólanna í uppbyggingu þverfaglegs náms sem mætti nefna einu nafni hamfarafræði. Ég leitaði einnig til þeirra þriggja háskóla sem koma að námi og rannsóknum á fagsviðum sem hafa tengsl við hamfarafræðina og mig langar að gera stuttlega grein fyrir þeim námsleiðum sem gætu nýst í samstarfi við þverfaglegt nám á sviði hamfarafræða, sem ég vona að háskólarnir sjái líka tækifæri í. Háskóli Íslands býður t.d. upp á nám í eldfjallafræði, jarðfræði, náttúruvá, stjórnun náttúruauðlinda, jarðskjálftafræði, vatnafræði, straumfræði, umhverfisverkfræði og byggingarverkfræði. Hér er fjallað um náttúruvá frá ýmsum sjónarhornum. Þverfaglegur hópur sérfræðinga, sem kom m.a. að byggingu varnargarða í Grindavík, kom að þessum málum. Háskólinn á Akureyri býður upp á sérhæft rannsóknartengt nám á sviði náttúru og samfélags norðurslóða, sem byggt er á reynslu skólans af þátttöku í alþjóðlegu samstarfi, og einnig um nám í heimskautarétti, svo dæmi séu tekin. Auk þess kennir Háskólinn á Akureyri lögreglu- og löggæslufræði. Háskólinn á Bifröst býður upp á nám í áfallastjórnun sem snýr að forvörnum og viðbúnaði, öryggisfræði og almannavörnum, sem er nýtt nám sem byrjar núna haustið 2024. Með auknu samstarfi Háskólans á Bifröst og Háskólans á Akureyri og mögulegrar sameiningar verður möguleiki á að tengja nám í áfallastjórnun, öryggisfræði og almannavörnum við löggæslunámið sem og rannsóknartengt nám. Þarna ætti Háskóli Íslands, með sína grunnþekkingu á náttúruauðlindum, jarðfræði, eldfjallafræði o.s.frv., að koma að, í svona þverfaglegu námi. Virðulegur forseti. Þriðja spurningin er um útflutningsvöruna og tekjulindina, ég fæ kannski að koma að því hér í lokin, en þar eru ýmis tækifæri. Þá þarf að fara fram umræða um að taka skólagjöld af nemendum utan Evrópu, sem Norðurlöndin hafa nú þegar gert.

Við viljum auðvitað hefja þessi málefni upp yfir pólitíska dægurþrasið því þegar áföllin dynja á okkur þá eigum við að búa við mikla og djúpa þekkingu, sem ég tel að sé reyndar til staðar hér á landi, og skýra hlutverkaskiptingu aðila sem koma að því að bregðast við áföllum.

Það er auðvitað ekkert hægt að ávarpa almannavarnir án þess að benda á hið augljósa, að það hefur mjög hart verið sótt í niðurskurði að okkar helstu stofnunum. Ég nefni í þessu sambandi Landhelgisgæsluna, flaggskip almannaöryggis á Íslandi. Það þarf hvert einasta ár að berjast fyrir tilvistarrétti mikilvægs búnaðar hvort sem það er þyrla, flugvél eða skip. Það er líka ljóst að eftir síðustu fjármálaáætlun á að fresta því að byggja nýtt hús viðbragðsaðila

Virðulegi forseti. Við ræðum hér um nám í hamfarafræðum á háskólastigi. Í hamfarafræði er lögð áhersla á umfjöllun og umræður um ríkjandi ógnir í samfélaginu, varnir og viðbrögð. Námið fjallar m.a. um nýtingu innviða og auðlinda og setningu regluverks til að styrkja varnir gegn öryggisvá á borð við náttúruhamfarir og gera aðilum betur kleift að koma á almannavörnum þegar þörf er á. Við búum í landi íss og elda og því komin með þekkingu í viðbrögðum við hamförum. Það fylgir því að búa í slíkri nálægð við náttúruna og þær auðlindir sem landið gefur. Margt höfum við lært bæði af sögunni og kynslóðir hafa flutt með sér mikilvæga þekkingu sem við verðum að virða og skrá, miðla því áfram í formi þekkingar og þróa viðbrögð við yfirvofandi vá eins og hvernig við höldum áfram eftir hamfarir því það skiptir svo miklu máli. Það er talað um að áföll erfist og því er það lýðheilsumál hvernig við spilum úr áföllum. Það eru líka hamfarir á borð við heimsfaraldur og bankahrun sem eru ógn og við verðum að kunna að bregðast við þeim. Eins og kom fram í máli hæstv. ráðherra þá hefst nám í haust við Háskólann á Bifröst sem býður upp á B.A.-gráðu í öryggisfræðum og almannavörnum og meistaragráðu í áfallastjórnun. Nám þetta fellur vel að hugmyndum málshefjanda þar sem búið er að leggja grunninn að fræðslu og frekari öflun þekkingar um hamfarir og viðbrögð okkar við þeim. Verið er að auka þekkingu samfélagsins á náttúruvá og hvernig bregðast skuli við henni hverju sinni

Aukin þekking á almannavörnum og fyrirbyggjandi aðgerðum varðandi hamfarir getur skipt sköpum í því hvernig við aðlögum okkur að náttúrunni því henni stjórnum við ekki. Við eigum að bera virðingu fyrir henni.

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þm. Ásmundi Friðrikssyni fyrir að taka þetta mál á dagskrá. Ég tel að hér sé um mikilvægt mál að ræða. Við Íslendingar búum yfir einstakri þekkingu og reynslu í því að takast á við náttúruhamfarir

náttúruhamfaraskóli Sameinuðu þjóðanna á Íslandi. Við erum í dag með Sjávarútvegsskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi vegna þekkingar okkar á sjávarútvegi og við erum einnig með Jarðhitaskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi Íslandi vegna einstakrar þekkingar okkar á jarðhita og hversu vel okkur hefur tekist að nýta þá náttúruauðlind okkur til hagsbóta og aukinna lífsgæða.

og skrifað kennslubók í hamfarafræðum. Að vissu leyti má segja að tillaga sú sem hér kemur fram sé nátengd þingsályktunartillögu sem hv. þingmenn Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Þórarinn Ingi Pétursson, Steinunn Þóra Árnadóttir og sá sem hér stendur lögðu fram á síðasta þingi um stofnun alþjóðlegs björgunarskóla hér á landi. Kennsla á þessu sviði fer þegar fram hér á landi. Ýmis námskeið eru í boði á þessu sviði hjá Háskóla Íslands auk þess sem Háskólinn á Bifröst býður upp á grunnnám og meistaranám á sviði áfallahjálpar, en ég hef einmitt kennt námskeið við báða þessa skóla. Það er góð hugmynd að skoða hvort ekki megi bjóða upp á þverfaglegt nám á háskólastigi sem nýtir sér þá þekkingu og reynslu sem finnst hér á landi. Það er skoðandi hvort ekki ætti að hafa það nám undir hatti GRÓ, ekki tengt mér ekki tengt mér þó að þetta séu upphafsstafirnir mínir, þekkingarmiðstöðvar um þróunarsamvinnu þar sem við erum þegar með þverfaglegt nám í boði, t.d. á sviði jarðvarma og jafnréttis. Aðgerðaleysi iðnríkja þegar kemur að loftslagsvánni og aukinn fjöldi fólks sem býr í borgum auka þann fjölda fólks sem býr við hættu á stórum og alvarlegum hamförum víða um heim. Það er því mikilvægt að við byggjum upp þekkingu, rannsóknir og samstarf á sviði hamfara á heimsvísu. Þar getur Ísland gegnt lykilhlutverki.

Virðulegi forseti. Það er 6. júní og það snjóar, reyndar ekki í höfuðborginni en Norðurland er þakið mjöll. Hér í þessum ræðustól seint í gærkvöldi var verið að ræða breytingar á raforkulögum þar sem m.a. var vitnað til aðventustormsins 2019 þegar rafmagn fór af stórum hluta landsins í töluverðan tíma. Fjögur létu lífið í þessu stormi, í þessum hamförum. Síðastliðinn maímánuður var heitasti maímánuður í sögunni frá því að mælingar eins og við þekkjum þær hófust. Það voru mars og apríl sömuleiðis. En þetta er svo sem ekkert nýtt, svona fregnir berast á hverju einasta ári, oft á ári. Við höfum búið á þessu landi elds og ísa öldum saman og náttúruvá og hamfarir eru okkur nánast í blóð borin. Hér er valinn maður í hverju rúmi þegar kemur að viðbragðsáætlunum, hinum sívinsælu sviðsmyndagerðum og fyrstu viðbrögðum þegar vá steðjar að. Við erum góð í þessu. Við megum teljast lánsöm að óbærilegar hitabylgjur hafi ekki enn náð til okkar hér á landi en snjóstormar um sumar, aurskriður um vetur, súrnun sjávar og hraðar breytingar á okkar einstaka vistkerfi er okkar raunveruleiki í dag. Þetta eru afleiðingar loftslagsbreytinga og náttúruvár sem við vitum að mun bara aukast á næstu áratugum. Til þess að bregðast við þessum raunveruleika er nauðsynlegt að halda áfram að byggja upp þá miklu getu og þekkingu sem við höfum á þessu landi. Þverfaglegt meistaranám á háskólastigi í hamfarafræði gæti orðið mikilvæg viðbót við það nám sem þegar er fyrir hendi á háskólastigi í ljósi þeirra alvarlegu afleiðinga sem hinar ýmsu ógnir sem hér hafa verið upp taldar munu hafa á samfélagið.

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka hv. þm. Ásmundi Friðrikssyni fyrir að taka þetta mál upp. Það á sannarlega við okkur erindi á tímum þeirra eldsumbrota sem við erum að horfa upp á í og við Grindavík. Eins og hv. þingmaður fór yfir hér áðan er það einmitt í nábýlinu við þessi tilkomumiklu en ómildu náttúruöfl sem við byggjum upp þá nauðsynlegu þekkingu og reynslu sem þarf til að takast á við þennan veruleika. Það er þannig sem við lærum að lifa með honum. Um leið og ég tek undir með hv. þingmanni að brýnt sé að huga að skipulagi menntunar og ná þannig utan um reynslu okkar af náttúruhamförum þá vil ég einfaldlega minna á mikilvægi þess að byggja frekar ofan á það sem þegar er til staðar í háskólasamfélaginu frekar en að byrja frá grunni og búa til eitthvað nýtt. Í því sambandi má til að mynda benda á nám við Háskólann á Bifröst í öryggisfræðum og almannavörnum. Það er nám til B.A.-gráðu þar sem fræðilegur bakgrunnur öryggishugtaksins og almannavarna er settur í samhengi við íslenskt samfélag og íslenskan veruleika, m.a. með tilliti til tíðra náttúruhamfara. Þar sæi ég fyrir mér augljóst tækifæri til að byggja ofan á það sem fyrir er og vinna þannig áfram á þeim nótum sem hér eru til umræðu. Virðulegi forseti. Það er óþarfi að finna alltaf upp nýtt hjól þegar við teljum nauðsyn á að efla og fræða og efla og bæta þekkingu okkar. Mikið af þekkingu á þessum sviðum er nú þegar til staðar sem við eigum og ættum að geta nýtt okkur.

Hamfarir eru samofin hlutur okkar daglega lífs og við sem búum á Suðurnesjum, svo ekki sé minnst á vini okkar í Grindavík, höfum svo sannarlega orðið vör við það á undanförnum misserum og er ekkert lát á. lát á. Hv. þingmaður nefnir hér hamfarafræði og það er sannarlega mikilvæg vísindagrein. Það má eiginlega segja að hún taki utan um allt þetta svið sem við erum að glíma við sem samfélag þegar hamfarir skella á. því miður ekki bara tengdar náttúrunni heldur geta líka verið manngerðar hamfarir; stríð, hryðjuverk og alls kyns stórslys. Helstu efnistök í hamfarafræðinni eru einmitt skilgreining og flokkun á hamförum, orsökum þeirra og að sjálfsögðu þeim afleiðingum sem hamfarir hafa á samfélög, umhverfi, efnahag og heilsu fólks.

Mig langar aðeins að nefna og taka undir með þeim sem hafa tekið hér til máls að þekkingargrunnur er þegar til staðar á Íslandi.

og svo eru þeir einnig að kenna áfallastjórnun á meistarstigi. Þannig að grunnurinn er til staðar og ég tek heils hugar undir það að við getum haldið áfram að efla nám í hamfarafræðum.

Af hverju segi ég það? Ég segi það vegna þess að frumskylda stjórnvalda er öryggi borgaranna. Það er allra mesta frumskylda stjórnvalda að tryggja öryggi borgaranna

Það er til nám í landinu, eins og hér hefur komið fram, í öryggisfræðum og almannavörnum, alþjóðlegur björgunarskóli á Íslandi og námskeið sem ráðherrann taldi upp í ræðu sinni sem tengjast þessu.

Frú forseti. Tap af völdum náttúruhamfara á heimsvísu árið 2023 er talið hafa verið í kringum 250 milljarðar dollara og einungis 95 milljarðar af því

Það eru tæplega 400 milljónir manns. Af þeim hafa 110 milljónir þurft að flýja heimili sín og um 260 milljónir búa við fæðuskort eða hungursneyð. Þörfin á fólki með sérhæfða menntun á sviði hamfarafræða hefur því aldrei verið meiri. Kennsla á þessu sviði fer fram víða um heim, m.a. hér á landi, eins og ég fjallaði um í minni fyrri ræðu. Ég tel að tækifæri felist í því að bjóða upp á þverfaglegt nám á þessu sviði hér á landi, ekki bara í samstarfi innlendra háskóla heldur með því að byggja upp þverfaglegt samstarf háskóla víða um heim á þessu sviði. Hvernig fjármagna á þetta nám er auðvitað góð spurning sem hæstv. ráðherra nefndi einmitt í sinni ræðu. Það er mikilvægt að horfa út fyrir það box sem notað er í dag til að fjármagna háskólanám. Þannig mætti t.d. leita til ýmissa erlendra sjóða til að fjármagna þátttöku nemenda frá þróunarlöndum í þessu námi. En það er mikilvægt að ekki sé einungis boðið nám á sviði hamfarafræða heldur ætti Ísland að setja sér það að verða alþjóðleg miðstöð rannsókna á þessu sviði. Við þurfum nefnilega að tryggja að nýjungar í tækni séu nýttar til þess að gera allt viðbragð við náttúruhamförum skilvirkara og öflugra. Það er von mín að þessi umræða leiði til þess að við tökum fyrstu skrefin í að byggja upp nám og rannsóknir á þessu sviði. Virðulegi forseti. Áhrif náttúruhamfara og hvers kyns hamfara raunar geta verið gífurlega þungbær og langvarandi, bæði fyrir einstaklinga og sömuleiðis heilu samfélögin. Við þurfum ekki að líta langt til þess að sjá skýr dæmi um slíkt, annað beinlínis ljóslifandi. Áttunda eldgosið í kjölfar jarðskjálfta á Reykjanesskaganum á nokkurra ára tímabili stendur nú yfir. Grindavík er í sárum. Hitt nýlega dæmið upplifðum við í aðdraganda jólahátíðarinnar árið 2020 þegar stærðarinnar skriða féll á Seyðisfirði. Hamfarir hafa áhrif á einstaklinga og samfélög, ekki bara byggingar, vatnsveitur, híbýli, skóla, sjúkrahús, rafveitukerfi, lagnir, vegi heldur líka börn, foreldra, nemendur, kennara, innflytjendur, verslunareigendur, rekstraraðila, starfsfólk, nágranna í nærsveitarfélögum og nærliggjandi byggðum. Í stuttu máli, virðulegi forseti, fólk. Fólk er mikilvægasti hluti hvers samfélags. Því er mikilvægt að nám í hamfarafræðum sé þverfaglegt og í raun eins þverfaglegt og hægt er. Þar þurfa að koma saman heilbrigðisvísindi, sálgæsla, jarðvísindi, veðurfræði, skipulagsfræði, uppeldis- og kennslufræði, mannfræði og önnur félagsvísindi og svo mætti lengi telja. Gæta þarf að jöfnuði og kynjasjónarmiðum. Það þarf að vera geta til að halda utan um samfélag og einstaklingana sem skapa það. Öll þurfa að fá viðeigandi aðhlynningu og hjálp óháð aldri, stöðu, kyni og ekki síst uppruna þegar hamfarir dynja og í kjölfar þeirra. Skilningur á þessu er að aukast sem betur fer og það er fagnaðarefni, virðulegi forseti, ef tekst að taka utan um þetta af myndugleik í námsframboði hérlendis.

forseti. Ég vil í byrjun ítreka það sem ég fór yfir hér áðan. Við eigum að huga að þeirri þekkingu sem nábýlið við náttúruöflin færir okkur. Hvernig getum við byggt upp þessi fræði á háskólastigi og miðlað þannig af reynslu okkar út fyrir landsteinana? En af því að ég minntist á Háskólann á Bifröst í fyrri ræðu minni þá vil ég líka nefna þátt Háskólaseturs Vestfjarða í þessu sambandi. Þar hefur um árabil, í samstarfi við Háskólann á Akureyri, verið boðið upp á þverfaglegt meistaranám sem m.a. byggist á því að nýta reynslu okkar og þekkingu af því að búa á þessari eyju í Norður-Atlantshafi og greina í þessum veruleika bæði áskoranir og tækifæri. Þetta þarf allt að kortleggja og skoða, þá aðallega með tilliti til þess sem fyrir er áður en hafist er handa við að smíða allt frá grunni. En eins og hv. þingmaður bendir á er málið á algjöru frumstigi og þarfnast frekari greiningar og yfirlegu. Svona að síðustu, eins og hv. þingmaður þekkir, þá hafa þessir atburðir í og við Grindavík verið okkur sem búum á Reykjanesi mikil og þörf áminning. Við búum í landi eldsumbrota og jarðhræringa, við búum líka í landi ofanflóða og í raun má segja að við búum við velflest þau náttúrulegu fyrirbæri sem geta haft varanleg áhrif á fólk og samfélög. Á þetta erum við minnt með reglulegum hætti og um land allt. Þennan veruleika eigum við að hafa miklu oftar í forgrunni, bæði til að vera betur undirbúin en líka til þess að skoða hvernig við getum nýtt þennan veruleika til að búa til þekkingu sem nýst getur ekki bara okkur sjálfum heldur víða um heim.

mjög vel til fundið að þetta verði skoðað og tek undir þau sjónarmið sem komu fram hjá hæstv. ráðherra í byrjunarávarpi þar sem ráðherrann fór yfir hvað væri í gangi innan háskólasamfélagsins í dag í þessum efnum. En það er auðvitað þannig að þó að sérfræðingar séu víða í þessum efnum þá hljótum við hér á Íslandi að telja okkur býsna vel vel rútíneruð í þeim áföllum sem náttúran getur boðið okkur upp á hverju sinni. Við vitum það auðvitað og sjáum bara að okkur gengur best þar sem við erum að byggja sérfræðiþekkingu ofan á greinar þar sem grunnurinn er sérstaklega sterkur.

Þannig að ég held að það sé virkilega vel til fundið hjá hv. þingmanni að taka þetta upp hér og hvet hæstv. ráðherra til að skoða þessi mál á þeim nótum sem uppleggið hér í dag teiknar upp og

ef slíku námi yrði komið á fót hér á landi. Ég minni líka á að hér kom fram að það væri frumskylda ríkisins að vernda borgarana. Við erum að reyna að gera það eins vel og hægt er. Hér er minnst á Grindavík. Það er auðvitað sorglegt upp á það að horfa. Sjálfur var ég 17 ára þegar gosið í Vestmannaeyjum

þá er mikilvægt að við ræðum líka þekkingu og menntun af því að það skiptir ekki síst máli og eiginlega höfuðmáli að við sem þjóð séum að efla þekkingu okkar og nýta þau einstöku tækifæri sem felast í því að geta leitt þessar greinar saman.

sem utanríkisráðuneytið hefur haft veg og vanda af með góðum árangri um árabil. Útflutningsvara tengd hamfarafræðum gæti verið þekking sem myndi laða að alþjóðlega nemendur í háskólanám hér á landi og vísindastarf sem myndi vekja athygli alþjóðlega. Við sjáum það að námið sem ég nefndi hér í fyrri ræðu minni sem er við Háskólann á Bifröst, í almanna- og öryggisfræðum, var búið til með sérfræðingum bæði innan lands og alþjóðlega. samstarfi og mögulegri sameiningu Bifrastar við Háskólann á Akureyri væri hægt að ýta þessu enn frekar úr vör með auknu samstarfi við lögreglufræðina sem og rannsóknir á norðurslóðum og fleira sem líka er sérstaða okkar. Varðandi það að fá skólagjöld og fjármuni frá alþjóðlegum nemendum sem myndi ýta undir það að þetta væri útflutningsvara, eins og fyrirspyrjandi nefnir, þá hafa Norðurlöndin öll farið þá leið að leyfa skólagjöld fyrir nemendur utan Evrópu. Það er eitthvað sem við erum að skoða ásamt breyttu reiknilíkani háskólanna,

mikilvægt stykki til að Ísland geti tekið virkan þátt í stafrænum innri markaði Evrópusambandsins. Það er ekkert smámál. Frá því að þessi tilskipun var samþykkt í Brussel hefur gagnamagn sem er framleitt á ári á að giska fimmfaldast. Það er skotið á að stafræna hagkerfið eða gagnahagkerfið standi undir einhvers staðar á milli 2% og 6% af landsframleiðslu innan Evrópusambandsins. Þar á Ísland að vera fremst í flokki. Þar eigum við að vera virkir þátttakendur og metnaðarfull. Við þurfum hins vegar að móta okkur stefnu hér heima fyrir. Það þarf skýra og metnaðarfulla gagnastefnu fyrir Ísland. Helst þyrfti, eins og er í flottustu ríkjunum, að vera með sérstakan gagnastjóra sem sér til þess að þessi mikilvægi málaflokkur detti ekki á milli sílóanna í stjórnsýslunni, eins og allt of oft vill verða.

Frú forseti. Ég vildi bara koma hingað upp og þakka fyrir virkilega líflegar, skemmtilegar og fræðandi umræður um þetta mikilvæga mál, sem ég ætla að gefa mér að hv. þingmanna hafi ekki haft hugmynd um hvað var áður en þessi umræða hófst. Það er mikilvægt að við höfum góðan skilning á því hvað við erum í rauninni að samþykkja, sérstaklega þegar það kemur bara sem tilskipun frá Evrópusambandinu, að það fari ekki bara hér hratt í gegn og enginn viti hvað var verið að samþykkja, heldur sé þingheimur upplýstur um það hvað er í rauninni bak við það þegar við ýtum á takkann hér á eftir. Mig langar bara að þakka öllum sem tóku þátt í þessari góðu umræðu og ég vona að það verði enn þá fleiri við næstu mál.

málið lætur ekki mikið yfir sér en það skiptir gríðarlega miklu máli þegar við vinnum að stafrænum lausnum og tökum þátt í þeim markaði í Evrópu. Að birta fleiri gögn er líka forsenda aðgerða varðandi gervigreind og árangur í gervigreind, bæði að búa til verðmæti, finna lausnir sem og að ná árangri í að nýta gervigreind í þágu samfélagslegra áskorana, þannig að ég er mjög ánægð með að við séum að klára þetta mál hér. Yfirstandandi er vinna um stefnu um opin gögn, sem skiptir ekki síður máli, eins og hv. þm. Andrés Ingi Jónsson kom inn á. Og það skiptir gríðarlega miklu máli að þessi mál detti ekki niður heldur sé þeim haldið vel til haga svo að við getum náð auknum árangri og staðið enn framar í stafrænni þróun og gervigreind (Forseti hringir.) sem Ísland hefur alla burði til að vera meðal fremstu landa í.

Ég vil taka undir með þeim sem hér hafa talað. Þetta mál er stærra en það kannski virðist vera við fyrstu sýn. Ég vil þakka öllum þeim sem tóku þátt í þessari umræðu með okkur hérna í gær

En engu að síður vil ég fagna þessu. Þetta er mikilvægt mál og spilar saman við aðrar reglur sem hafa verið settar á þessum vettvangi. Ég held að þetta sé jákvætt skref fram á við akkúrat til þess að við séum að fjarlægja hindranir fyrir nýsköpun og þróun í þessum málum í Evrópu og í heiminum öllum.

þýðingin úr reglugerð til frumvarps er bara röng að mörgu leyti. Það er talað um staðbindingu í reglugerð, það verður staðsetning í frumvarpi. Það er talað um ópersónulegar upplýsingar í reglugerð, það verða ópersónugreinanleg gögn í frumvarpi.

Frú forseti. Þetta er náttúrlega algjörlega stórkostlegt mál og ég vil byrja á því að þakka öllum hjartanlega fyrir að hafa upplýst mig um hvað málið snýst. Það er ósjaldan sem við höfum verið á gulu í innleiðingarreglugerðum í sambandi við samstarfið okkar á Evrópska efnahagssvæðinu varðandi EES-samninginn og það er einfaldlega út af því að við höfum ekki haft hugmynd um hvað við erum að greiða atkvæði um. En núna loksins þá hafa gersamlega öll ljós kviknað og ég átta mig á því að þetta er gjörsamlega beintengt við EES-samninginn.

en við lærðum það hér í gær að hún er undirstaða t.d. allra rafmynta en er líka hægt að nota sem tækni til að einfalda marga fjármálagerninga. Það skiptir máli að innleiða þetta vegna þess að þetta er tilraunareglugerð frá Evrópusambandinu sem gerir það kleift að nýsköpunarfyrirtæki á Íslandi, sem eru að vinna með þessa tækni, geta núna staðið á jafnréttisgrundvelli gagnvart öðrum Evrópusambandsríkjum þegar kemur að því að þróa lausnir sem byggja á þessari nýju og góðu tækni.

á alþjóðavettvangi. Dreifð færsluskrártækni er kannski ekki öllum kunnug nema einmitt sem grundvöllur t.d. rafmynta sem notaðar eru. Það er tækni sem gengur út á það að upplýsingar færist örugglega og óbreytanlegar á milli aðila

við stjórn fiskveiðiheimilda þegar við erum með mörg ríki í samstarfi þar sem það er ekki eitthvert eitt ríki sem á að stýra þeim málum.

Það er mikilvægt að innleiða regluverk til þess að til þess að nýsköpun á sviði dreifðrar færsluskrártækni geti átt sér stað hér á landi. Það er áhugavert að Evrópusambandið sé nógu mikill flippkisi til að vera með tilraunaregluverk þannig að þetta verður prufukeyrt núna til ársins 2026 og svo verður árangurinn metinn og í framhaldinu ákveðið hvernig varanlega regluverkið verður. Ég má hins vegar til með að nefna atriði sem við ræddum hér í þeirri góðu umræðu sem átti sér stað í gær varðandi vítin sem þarf að varast, vegna þess að það er það er mikill vilji til þess að koma böndum á misnotkun rafmynta í þágu glæpa og hryðjuverkasamtaka og alls konar slúbberta. Það má hins vegar ekki vera á kostnað t.d. mannréttindafrömuða sem þurfa að nota óhefðbundið fjármálakerfi til að geta lifað af, til að geta fengið fjárhagslegan stuðning til að berjast gegn alræðisstjórnvöldum í heimalandinu sínu. Rafmyntir hafa reynst

Það er eins og með alla nýja tækni að það eru ákveðnar áskoranir sem liggja þar á bak við í þeim breytingum sem slík tækni býður upp á. Með þessa blessuðu tækni sem er á bak við rafmyntina þá hefur verið

tækifæri núna til að nota þessa tækni einmitt til þess að votta og upprunavotta efni vegna tilkomu gervigreindarinnar,

framsögumaður málsins og þakka öllum sem hafa tekið þátt í umræðunni. Hún er gríðarlega mikilvæg. Hér er verið að setja ramma utan um tækni sem er í notkun,

og vænti þess að sá samhljómur sem ég heyri í fyrramálið og verður vonandi varðandi þetta mál gefi tóninn varðandi þau mál sem eru fram undan á næstu dögum hér í þinginu.

Mig langaði að segja ykkur frá því að nákvæmlega þessi tækni hefur einmitt verið notuð til þess að tryggja upprunavottun. Þar er það gert þannig að hver einasti liður, þ.e. allt frá framleiðanda til er skráður inn í þessa dreifðu færsluskrá. Þannig er tryggt að hægt sé að rekja hvaðan þessi matvæli, í þessu tilfelli, komu, allt frá því hver bóndinn var sem ræktaði þetta land yfir í það hver slátraði,

ræðum hér frumvarp sem er ætlað að skjóta sterkari stoðum undir skömmtun á raforku þegar slíkra aðgerða er þörf og marka skömmtun ákveðna umgjörð. Í 9. gr. raforkulaga kemur fram að ef ófyrirséð og óviðráðanleg atvik valda því að framboð raforku fullnægir ekki eftirspurn beri flutningsfyrirtæki, þ.e. Landsneti, að grípa til skömmtunar til dreifiveitna og notenda. ákvæðinu segir að við skömmtum skuli gæta jafnræðis, byggja á málefnalegum sjónarmiðum sem nánar skuli útfærð í reglugerð. Slíkar reglugerðir hafa verið settar. Það eru í gildi reglugerðir og skilmálar sem taka á skerðingum og skömmtunum, samanber skilmála um skerðingar á skömmtun rafmagns, C5, sem er þessi svokallaður netmáli sem veitir Landsneti heimildir til að mæta umframeftirspurn með nýtingu reglunarafls, skerðingum á ótryggðu rafmagni og skerðanlegum flutningi og nýtingu skerðingarheimilda hjá stórnotendum, framleiðslu með varaafli, hámörkun framleiðslu hjá vinnslufyrirtækjum og loks skömmtun. Ég held að það sé sannarlega mikilvægt að það sé skilgreint betur í lögum hvaða viðmið eru lögð til grundvallar, að þetta sé niðurneglt í settum lögum en ekki bara í reglugerð og að það sé þá kveðið á um að almennir notendur njóti forgangs, að heimili, mikilvægir samfélagsinnviðir og lítil og meðalstór fyrirtæki séu í forgangi í þessum undantekningartilvikum þegar gripið er til skömmtunar. Sú leið sem er lögð til í frumvarpinu og sú

aðstæður okkar eru sérstakar hérna á Íslandi í orkumálum. Við erum með lokað kerfi. Við getum ekki flutt inn raforku frá næstu nágrannalöndum eins og er gert á meginlandi Evrópu. með sömu möguleika þegar kemur að varaorkukostum. Við getum ekki bara gripið til gass og kolaorkuvera eins og er gert Og svo er það auðvitað þessi séríslenska staða að við erum alveg ofboðslega háð náttúruöflunum. Það eru þau sem í raun ráða

Allt þetta kallar á að hugað sé alveg sérstaklega að raforkuöryggi og að við séum með belti og axlabönd vegna þess að það geta komið upp alveg gríðarlega erfiðar og alvarlegar aðstæður þegar það ríkir ójafnvægi á orkumarkaði, t.d. þegar fyrirtæki hafa skuldbundið sig ótæpilega gagnvart stórnotendum. Það fór fram mikil og hörð umræða um þetta núna í kringum síðustu áramót þar sem forstjórar orkufyrirtækjanna tókust á í blöðunum, skrifuðu harðorðar greinar hver á fætur öðrum og tókust á um það hverjum væri um að kenna, hvort fyrirtæki hefðu ofselt orku til stórnotenda,

vinnslufyrirtæki, hvernig byrðin ætti að dreifast þegar kemur að því að tryggja forgangsorku og hvort það ætti að miða við hlutdeild í framleiðslu, hlutdeild á heildsölumarkaði.

sem voru svo metnar sem svo að væri ekki jafn knýjandi þörf á lengur eftir að staðan í miðlunarlónum batnaði aðeins og markaðurinn brást líka að einhverju leyti við í umræðunni. Þetta frumvarp sem við erum að ræða hér snýst um annars vegar hlutverk Orkustofnunar sem eftirlits- og greiningaraðila og um hlutverk Landsnets og dreifiveitna þegar þessar óviðráðanlegu aðstæður koma upp. Ég held að þessi leið sem er farin í frumvarpinu og er í samræmi við tillögur starfshóps og nokkuð breið sátt hefur verið um sé besta mál. Ég er að sama skapi sammála mörgu af því sem kemur fram í áliti meiri hluta atvinnuveganefndar. Það sem er kannski markverðast þar og helsta breytingin sem nú er lögð til við þinglega meðferð málsins og birtist sem breytingartillaga í þessu nefndaráliti meiri hlutans snýr að því að gera stórnotendum, ekki síst álverunum, kleift að endurselja orku inn á orkukerfið, þ.e. inn á jöfnunarorkumarkað Landsnets. Þetta áttum við hv. þm. Óli Björn Kárason ágætisorðaskipti um hér í gær þegar hann mælti fyrir nefndaráliti meiri hlutans. Eins og kannski flestir þekkja þá er þetta auðvitað eitt af hlutverkum Landsnets, að stilla saman raforkuvinnsluna eins og hún er á hverjum tíma og raforkuþörfina, mæta þessum frávikum sem verða milli kaupa sem samið hefur verið um og svo raforkunotkun eins og hún birtist í rauntíma. Þetta er gert með samningum við raforkulaga. Þetta er það sem er ýmist kallað jöfnunarorkumarkaður eða reglunaraflsmarkaður. Eftir því sem ég best veit þá hefur hingað til aðeins verið verslað við vinnslufyrirtækin í þessu sambandi. Það er a.m.k. það sem gildandi lög gera ráð fyrir. Hér spilar auðvitað inn í að þegar samið hefur verið við stórnotendur, og þá sérstaklega af hálfu Landsvirkjunar,

og þannig ákvæði eru í öllum þessum eldri orkusamningum Landsvirkjunar við stóriðjuna. HS orka hefur reyndar verið að að setja inn heimildir í sína samninga til endursölu við ákveðnar kringumstæður. Svo hefur það líka gerst að Landsvirkjun hefur slakað á þessum kröfum vegna ástandsins sem hefur verið upp í miðlunarlónum. Þannig gerðist það núna 2022 að Landsvirkjun falaðist eftir viðræðum við stórnotendur um endurkaup á raforku. Þá kom það hins vegar í ljós að fyrirtækin gerðu kröfu um margfalt samningsverð. Landsvirkjun gerði þetta svo aftur núna í upphafi þessa árs, leitaðist eftir samningum, en það var enginn áhugi hjá stórnotendum, kannski líka vegna þess að álverð er hátt og fórnarkostnaðurinn er meiri

þannig að stórnotendum var í rauninni heimilað tímabundið að selja inn á kerfið. Í minnisblaði Orkustofnunar til atvinnuveganefndar frá 27. febrúar síðastliðnum segir um þetta allt saman, með leyfi forseta: „Ólíklegt verður að teljast að þetta skili mikilli orku inn á kerfið í vor í ljósi áhugaleysis stórnotenda sem skýrist væntanlega af háu verði á áli og þeim samningum sem stórnotendur eru bundnir af varðandi afhendingu sinna afurða. Landsvirkjun hefur þó stigið skref í þá átt að fjarlægja samningshindranir svo hægt sé að selja orku til baka inn á markaðinn. Hafa ber í huga að aðeins eitt fyrirtæki af þessum er með raforkusöluleyfi og það er því eingöngu það fyrirtæki sem getur selt sína raforku annað en til síns sölufyrirtækis. Hin geta þó selt í gegnum Landsvirkjun og hefur einn viðskiptavinur nýtt sér umræddan möguleika og boðist til þess að draga úr notkun upp á 12 GWst á 2 mánaða tímabili. Umrædd orka er seld til sölufyrirtækis í sama landshluta og þarf Landsvirkjun í því tilviki að hafa milligöngu um söluna þar sem viðkomandi stórnotandi hefur ekki raforkusöluleyfi og er í jöfnunarhring Landsvirkjunar. Að auki þarf Landsvirkjun að jafna álagið til þess að það henti heildsöluviðskiptavininum.“

og dýrasta úrræði Landsvirkjunar til að verjast lágri stöðu miðlunarforðans. Og þetta skiptir máli. Þetta er síðasta og dýrasta úrræðið hjá Landsvirkjun. Frumvarpið hér snýst ekki um kaup Landsvirkjunar á umframorku, það snýst um jöfnunarorkumarkaðinn hjá Landsneti. En það sem truflar mann er að það virðist ekkert áhrifamat hafa farið fram á þessari breytingu. Og ef þetta er svona þegar Landsvirkjun leitaðist eftir að kaupa orku af stórnotendum vegna slæmrar stöðu miðlunarlóna, af hverju ætti það að vera eitthvað öðruvísi þegar Landsnet gerir það? Af hverju ættu þeir að bjóða eitthvað betra verð þá?

Þannig að það er ekki þannig að Landsnet muni bara hafa algjört sjálfdæmi um það einhvern veginn hvort þessi heimild sé nýtt eða ekki. Þetta er skref sem verður, að því er ég fæ best skilið, að taka áður en gripið er til skömmtunar, þ.e. skömmtunar til að koma almennum notendum í var, heimilum og fyrirtækjum sem eru ekki stórnotendur. Þegar Landsvirkjun reyndi þetta þá bauðst orkan aðeins á margföldu heildsöluverði Landsvirkjunar, eða 250–300 dollurum á megavattstund.

álvera, stóriðjunnar, til Landsnets ætti að lúta einhverjum öðrum lögmálum. Eins og ég segi, þetta er skref sem Landsnet verður að taka áður en kemur til skömmtunar. Þetta er frekar flókið allt saman og ég ætla bara að viðurkenna vanmátt minn, ég leikmaður er ekki sérfræðingur í orkumálum, maður er bara að gera sitt besta, setja sig inn í þær umsagnir sem berast og tala við sérfróða.

ákveðnum kringumstæðum geti komið upp sú staða að í stað þess að gripið sé til tímabundinnar skömmtunar þar sem forgangur heimila, forgangur grunnþjónustu, grunninnviða, félagslegra innviða o.s.frv., heilbrigðisþjónustu og annars

á því hvaða afleiðingar þetta kann að hafa á orkumarkaðinn og ekkert slíkt er að finna í breytingartillögum meiri hlutans. Og athugið, þetta er auðvitað frumvarp sem

að orðið verði við því af því að við eigum ekkert að vera að leika okkur að því að hleypa stóriðjunni inn á jöfnunarorkumarkað raforku án þess að við vitum nákvæmlega hvaða afleiðingar það hefur

Það getur vel verið að þetta sé skynsamlegt en þá þarf að rökstyðja það almennilega. Það þarf að gera einhverja lágmarkstilraun til að greina það hvaða áhrif þetta kann að hafa. Ég átti í orðaskiptum við hv. þm. Óla Björn Kárason um þetta mál í gær. Ég spurði hv. þingmann hvaða áhrifamat hefði farið fram, því að ekki fór það fram á vettvangi nefndarinnar, ekki liggja fyrir minnisblöð frá t.d. Landsneti eða Orkustofnun eða öðrum um það hvaða áhrif þetta nákvæmlega muni hafa.

Við erum að tala um algjöra grunnþörf fólks, algjört grundvallaratriði til að heimili hafi í sig og á og svo að fyrirtækjarekstur, atvinnustarfsemi fái þrifist. Þannig að það er ekki hægt að leika sér að svona breytingum sem við vitum í raun ósköp lítið hvaða áhrif hafa á orkuverð. Ég vona að sú umræða sem nú er fram undan — og ég held að það væri við hæfi að þingheimur tæki sér dágóðan tíma í að fjalla um þetta mál. Ég vona að stjórnarliðar taki líka þátt í umræðunni og reyni þá að útskýra og rökstyðja þessar breytingar. Ég vona að þessi umræða muni varpa einhverju lágmarksljósi á það hvað þetta þýðir allt saman, hvaða afleiðingar þetta hefur. Ég held að ég haldi áfram umfjöllun um þetta og skoði fleiri vinkla sem ég tel mikilvægt að velta upp í annarri ræðu.

hvort það væri ekki hægt að nýta t.d. þá óvenjulegu stöðu að einn framleiðandi er í viðskiptasambandi við handfylli af stærstu notendunum um þrjá fjórðu af þeirri raforku sem er framleidd á Íslandi. Hvort Landsvirkjun hefði ekki einfaldlega bara getað talað við álframleiðendur og spurt hvort þeir gætu kannski tímasett viðhaldsverkefni innan kerskálanna þannig einhver ákveðinn fjöldi kerja væri tekinn úr umferð yfir mestu álagsmánuðina.

Það þarf ekkert flókið markaðskerfi ef forstjóri eins framleiðanda getur bara hringt í þrjá notendur og græjað þetta með einhverju samtali. En mig langaði að spyrja, því að ég held að tilfinning almennings sé sú að mikilvægi þessa frumvarps snúist ekki síst um aðgengi fjarvarmaveitna að þessari undarlegu afurð sem er til á Íslandi sem heitir skerðanleg orka, vegna þess að þegar orkuskortur nálgast þá hverfur hún öll, sá böffer hvarf vegna þess að það var bara uppselt í kerfinu. Mér finnst það dálítið kúnstugt að ekki sé tekið á þeim þætti

og einnig fyrir að hafa vakið máls á þessum þætti málsins í gær. Aðeins áður en ég tala um fjarvarmaveiturnar þá langar mig að koma inn á það sem hv. þingmaður nefndi í upphafi, sem er þessi sérstaka staða á Íslandi vegna endurnýjanlegra orkugjafa þar sem við erum gríðarlega háð náttúruöflunum um orkuvinnslugetu. Í þessu samhengi er kannski

mikla umræða um orkuskort þegar staða í miðlunarlónum er með ákveðnum hætti og þá bregðast ákveðnir aðilar við og láta eins og það sé bara hægt að græja það allt saman með því að virkja meira. Það er bara ekki svo einfalt. Við getum alveg lent í nákvæmlega sömu stöðunni þótt við virkjum meira. Varðandi Landsvirkjun og samninga við stórnotendur þá benti ég einmitt á það að þetta er í raun það sem Landsvirkjun reyndi bæði árið 2022 og núna í upphafi þessa árs. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig fyrirtækinu reiddi af í þessu en eftir því sem ég best veit þá var einungis í boði að kaupa orkuna á uppsprengdu verði. Nú veit ég ekki nákvæmlega hvernig svona samskipti fara fram, hvort Landsvirkjun hefur nánast ótakmarkað svigrúm til að hringja í þá sem hún á í samningssambandi

Frú forseti. Það virkar nefnilega dálítið undarlegt að í kerfi sem er háð náttúrulegum sveiflum þá sé notkunin öll bundin í iðnað þar sem er mjög mikil stífni í notkun. Maður hefði haldið að þarna hefði kannski verið viturlegt fyrir einhverjum árum eða áratugum að byggja upp kúltúr þar sem álverin reyna að draga sig aðeins saman þegar vatnsbúskapurinn minnkar. Og þau geta það vegna þess að þau þurfa að sinna ýmsu viðhaldi sem dregur úr raforkunotkun þar innan húss. Það þarf ekkert endilega formlegt samtal. Maður hefði haldið að þarna hefði kerfið bara lagað sig að því að við erum hér með náttúruauðlind sem er háð náttúrulegum sveiflum sem býr til orkuna okkar. Varðandi fjarvarmaveiturnar þá þykir mér áhugavert að heyra hvað þingmaðurinn hefur að segja þar. Mögulega erum við að horfa inn í framtíð þar sem skerðanleg orka hættir að vera til og allt þarf að fara í forgangsorku. En þá erum við líka að tala um að reikningurinn hjá fjarvarmaveitum á Vestfjörðum tvöfaldast

alveg ofboðslega lítið púður í einmitt þann þátt í efnisumfjöllun nefndarinnar um þetta mál, kannski að einhverju leyti vegna þess hversu snúin staða þetta er, að fjarvarmaveitur sums staðar hafa gert þessa skerðanlegu samninga. Annars staðar hafa verið gerðir samningar um forgangsorku. Það liggur fyrir að fjarvarmaveiturnar væru vart rekstrarhæfar með því að skipta yfir í forgangsorkuna, sem er miklu dýrari, og ég held að hér vakni bara mjög erfiðar spurningar. En ég held að það væri full ástæða til að kanna þessi mál betur ef málið fer aftur inn til nefndarinnar fyrir 3. umræðu. Ég held að það sé fullt tilefni til þess. Varðandi stóriðjuna þá skulum við þó ekki gleyma því að það hefur verið gripið til skerðinga gagnvart henni, að álverin hafa að einhverju leyti þurft að draga saman seglin, draga úr starfsemi og það hefur líka kostað okkur útflutningstekjur.

var einmitt trygging orku fyrir heimili og smærri fyrirtæki. Þar er það sett á herðar stjórnvalda að tryggja heimilum örugga orku en líka á sanngjörnu verði. það er það sem vantar í þetta frumvarp. Mér finnst áhugavert að talað sé um hvernig á að passa upp á það að orkan sé skert með

af því að þriðji orkupakkinn er mjög góð leiðbeining um það hvernig á að tryggja heimilum örugga orku á sanngjörnu verði og svo hliðstæðan við það sem hefur gerst í Noregi, hvernig það klúðraðist, ekki út af orkupakkanum heldur af því að Norðmenn klúðruðu því að tryggja það að það ætti að vera á sanngjörnu verði, eins og við virðumst vera að gera hérna. Þannig að ég held að nefndin ætti að skoða það líka af hverju verið er að gleyma þessum punkti úr þriðja orkupakkanum.

Ég vil kannski rétt benda á að það orðalag sem var áður inni í frumvarpinu þegar það kom fyrst hérna fram, um að miðað yrði við ákveðinn starfsmannafjölda og veltu. Það er í raun verið að leggja til breytingar á því til einföldunar í í meirihlutaálitinu um að við skömmtun skuli njóta forgangs heimilisnotendur, mikilvægir samfélagsinnviðir og aðilar sem ekki hafa samið um skerðanlega notkun. Varðandi Varðandi sanngjarna verðið þá hef ég einmitt áhyggjur af því að ekkert mat hafi farið fram á því hvað það þýðir að allt í einu sé í raun Landsnet nauðbeygt til að semja við álverin um endurkaup á orku, að því er virðist algerlega óháð aðstæðum og án þess að það sé búin til einhver umgjörð um það, án þess að það sé t.d. eitthvert verðþak til að tryggja sanngjarnt verð eða eða þetta bundið við eitthvert magn. Ég veit auðvitað ekki hvernig væri best að útfæra það. En ég sakna þess einmitt að hvergi sé að finna í nefndaráliti meiri hlutans neina umfjöllun um það hvort og hvernig

Aðrir aðilar mega bara keppa um afgangsorkuna og borga alveg toppverð fyrir það, endilega. Það yrði gríðarlega verðmætaaukandi fyrir okkur sem stórframleiðendur á orku.

Það er einmitt athyglisvert sem hv. þingmaður nefnir, þessi sífellda umræða um orkuskort. Auðvitað er það þannig að sums staðar á landinu upplifir fólk sannarlega orkuskort, t.d. á Vestfjörðum þegar fjarvarmaveiturnar eru skertar og þegar þarf að grípa til bruna á jarðefnaeldsneyti til að fólk geti haldið húsunum sínum heitum.

Þess vegna þarf að grípa til ákveðinna aðgerða og þar held ég að sé ekkert vitlaust að huga að því hvort hægt sé að nýta betur þá orku sem stórnotendur eru að kaupa

til marks um að ríkisstjórnin væri hálf orkulaus. Auðvitað er það þannig og kannski birtist það okkur ágætlega í þessum þinglokum þar sem

að stjórnarliðar taka ekki einu sinni þátt í umræðu um EES-innleiðingarmál í 3. umræðu um þau. — Nei, nú er ég að grínast. En

talað eins og einhvern veginn sé nánast við stóriðjuna að sakast að við séum í vandræðum þegar kemur að ójafnvægi á orkumarkaði. En við skulum líka muna að að þessi mikla orkuuppbygging sem hefur átt sér stað á Íslandi var í raun drifin áfram af stóriðjuuppbyggingu. Það var þannig sem við fengum lán á góðum kjörum og gátum farið í allar þessar miklu framkvæmdir. En nú þarf einmitt að gæta að að gæta að ákveðnu jafnvægi, að vera ekki að skuldbinda okkur um of þegar kemur að sölu á orku til stórnotenda, heldur tryggja að heimilin og og lítil og meðalstór fyrirtæki og grunnþjónusta hafi forgang að orkunni. Það eru mjög afmörkuð skref sem er verið að stíga í þessu frumvarpi í þessu skyni, að þessu markmiði. Og svo voru önnur skref sem átti að stíga með frumvarpi sem

sem er oft talað um í samhengi við þetta ójafnvægi í orkumálum milli framboðs og eftirspurnar. Ég hef ekki gríðarlegar áhyggjur af rafmyntagreftinum

Það er hlutverk okkar þingmanna hér að hugsa um velferð íbúa þessa lands.

eign þjóðarinnar allrar þá er það er mikið atriði að við fáum rafmagn á sem lægstu verði og jafnvel á kostnaðarverði, eins og sagt er.

Menn komust ekki að neinni niðurstöðu þangað til einn stóð upp og sagði: Ég er með lausn. Og allir biðu spenntir eftir að heyra hver lausnin væri. Hann sagði eitthvað á þessa leið:

vegna þess að það er ekki nóg vatn í uppistöðulónum eða einhverra annarra hluta vegna, það er bara ekki nóg framleiðsla á rafmagni, þá má það aldrei lenda á hinum almenna borgara. Almennur borgari notar ekki nema 5% af öllu því rafmagni sem framleitt er í landinu þannig að það er alveg út í hött að láta okkur sem eigum þessa auðlind bíða skaða af. Við eigum að fá það á lægsta verði og þetta verður bara að vera vandamál stóriðjunnar sem kaupir 80% af allri raforku á raforku sem framleidd er. Mig langar til að lesa hérna örlítið fyrir ykkur, virðulegi forseti. Frumvarp þetta er fyrsta skrefið í heildarendurskoðun regluverks um raforkuöryggi og er mikilvægt að skýrt sé kveðið á um hlutverk og skyldur allra aðila sem að raforku og raforkuöryggismálum koma, hvort sem um er að ræða vinnsluaðila, sölufyrirtæki, flutningsfyrirtæki, dreifiveitur eða eftirlitsaðila. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á raforkulögum, nr. 65/2003, sem snúa m.a. að því að tryggja almenningi og smærri fyrirtækjum forgang ef til skömmtunar kemur vegna óviðráðanlegra atvika og önnur úrræði duga ekki til. Einnig er í frumvarpinu mælt fyrir um söfnun og miðlun upplýsinga varðandi raforkuöryggi á heildsölumarkaði sem og viðmið fyrir raforkuöryggi. Raforkuöryggi og tryggt framboð raforku eru grundvallarþættir í þjóðaröryggi Íslands og nauðsynleg forsenda fjölbreyttrar atvinnustarfsemi og jákvæðrar byggðarþróunar. Öruggt framboð raforku er því forsenda hagsældar. Yfirvofandi orkuskortur er verulegt áhyggjuefni og það er mikilvægt að útfæra viðmið um fullnægjandi raforkuöryggi, framboð á raforku og skýra hlutverk og ábyrgð aðila á raforkumarkaði til að tryggja raforkuöryggi. raforkuöryggi. Breytingar frumvarpsins lúta að því að tryggja almenningi og smærri fyrirtækjum forgang komi til skömmtunar vegna óviðráðanlegra atvika, til að mynda vegna framboðsskorts. Raforkuöryggi er mikilvægt og það er fagnaðarefni að það sé nú í brennidepli hjá stjórnvöldum, en á síðustu árum hefur nýting virkjana farið jafnt og þétt vaxandi og eftirspurn vaxið hraðar en sem nemur auknu framboði. Afleiðingin er minna svigrúm til að bregðast við áföllum í vinnslu og flutningskerfi raforku eða óvæntri minnkun á framboði til almennra notenda, t.d. ofvexti í orkusækinni í starfsemi sem fylgir ekki aukin orkuöflun. Eins og kom fram í umsögn Landsvirkjunar telur stofnunin að þetta ástand sé ekki tímabundið og að mikilvægt sé að brugðist verði við með lagabreytingum sem tryggi markvissari umgjörð um raforkuöryggi. Eins og kom fram áður á frumvarp þetta sem við ræðum hér að tryggja almenningi og smærri fyrirtækjum forgang komi til skömmtunar vegna óviðráðanlegra atvika og önnur úrræði duga ekki til. Lögfesting þessa frumvarps er afar gott skref en mikilvægt er að ekki verði beðið lengi með næstu skref, t.d. að skýra leikreglur í umhverfi kerfisbundinnar umframeftirspurnar sem ekki stafar af óviðráðanlegum atvikum. Taka má undir sjónarmið umsagnaraðila, að slíkt ástand sé þegar komið upp á íslenskum raforkumarkaði, sem er áhyggjuefni. Í umsögn Landsnets, sem meiri hluti nefndarinnar tók undir, kemur fram tillaga um að fellt verði út viðmið er snúa að skömmtun fyrir almennan þar sem ljóst er að hlutverk dreifiveitna sé að koma raforku til hins almenna notanda og bendir Landsnet á að þegar séu í gildi reglugerðir og skilmálar sem taka á skerðingum og skömmtunum. Á einföldu máli er Landsneti veitt heimild til að mæta umframeftirspurn með nýtingu reglunarafls, skerðingum á ótryggðu rafmagni og skerðanlegum flutningi og nýtingu skerðingarheimilda hjá stórnotendum. Það er í eðlilegu samhengi að dreifiveitur og aðilar sem eru skilgreindir sem mikilvægir félagslegir innviðir fái að njóta forgangs til ef til skömmtunar raforku kemur. Breytingartillaga í nefndaráliti er þess eðlis að taka út forgangsröðun til hins almenna notanda vegna þess að í skilmálunum settum á grundvelli raforkulaga sé nú þegar heimild fyrir Landsnet til skerðinga hjá stórnotendum og skammtanir.

Þessar greinar frumvarpsins fjalla um þau tilvik þegar sérstakar aðstæður eru fyrir hendi, þ.e. ófyrirséðir eða óviðráðanlegir atburðir. Breytingin er til bóta þar sem ekki er í gildandi lögum að finna fyrirmæli um forgangsröðun í tilviki skömmtunar og ekki síður með gildi jafnræðis og málefnalegra sjónarmiða að leiðarljósi. Í núgildandi reglugerð um kerfisstjórnun á raforkukerfinu, sem nær til orkuvinnslu flutningskerfis, raforkusölu og samskipta kerfisstjóra flutningskerfisins við kerfisstjórn dreifiveitna, kemur fram að kerfisstjóri skuli gæta jafnræðis við starfrækslu sína. Enn fremur kemur fram að við setningu reglna um skömmtun skuli kerfisstjóri gæta jafnræðis og leitast við að tryggja að skömmtun valdi sem minnstri röskun í samfélagslegum hagsmunum og m.a. leitast við að tryggja raforku til þeirra fyrirtækja og stofnana sem veita almenningi bráðaþjónustu og tryggja öryggi borgara og allsherjarreglu. Sambærilegt ákvæði er að finna í reglugerð um framkvæmd raforkulaga gagnvart dreifiveitum. Breyting sú sem lögð er til í frumvarpinu er því að útvíkka þetta þegar slíkt neyðarástand kemur upp vegna óviðráðanlegra aðstæðna og jafnframt að lögfesta heimildina í almennum lögum frekar en stjórnvaldsfyrirmælum og reglum kerfisstjóra svo að meginreglan verði með skýrari lagastoð. Það er álitamál hvort þeir notendur flutningsfyrirtækis og dreifiveitna sem teljast vera mikilvægir samfélagsinnviðir, m.a. út frá sjónarmiðum um almannaöryggi og þjóðaröryggi, ættu að vera skilgreind í reglugerð. Meiri hluti nefndarinnar telur það vera rétta aðferð enda er töluvert auðveldara að breyta reglugerð en almennum lögum. Það má þó velta fyrir sér hvort það það væri ekki öruggara að þeir samfélagslegu innviðir sem enginn vafi er á að teljist mikilvægir séu nefndir í lögunum og svo verði aðrir taldir upp í reglugerðinni. Hvað sem öðru líður rökstyður meiri hlutinn að samræmisskýring við lög og reglur með vísan til almannaheilla og mikilvægrar samfélagslegrar starfsemi séu haldbær rök til stuðnings þessarar niðurstöðu. Virðulegi forseti. Mig langar að fjalla aðeins um umsögn Neytendasamtakanna sem barst um þetta mál á 153. löggjafarþingi. Að vísu sendu þessi samtök ekki inn umsögn nú í vetur en ég tel afar mikilvægt að halda á lofti hagsmunum almennra neytenda í þessu máli. Í umsögn sinni sögðu Neytendasamtökin, með leyfi forseta, m.a. að það væri „áleitin spurning hvaða hlutverki heildsölumarkaður kemur til með að þjóna og hvort það séu vitrænar forsendur fyrir gerðar spár um eftirspurn. Heildsölumarkaður sem starfar við eðlilegar markaðsaðstæður getur átt þátt í því að hækka verð á raforku við tímabundinn orkuskort og þannig stuðlað að jafnvægi. En heildsölumarkaður á Íslandi er einfaldlega ekki á þeim stað“ Svo segir áfram, með leyfi forseta: „Það verður einnig að hafa í huga óheppilegar afleiðingar virks heildsölumarkaðar. Almennir notendur raforku á Norðurlöndunum, í þeim hópi eru viðkvæmir notendur, hafa orðið illa fyrir barðinu á heildsölumarkaði (Nord Pool) þar sem skortstöðu hafa fylgt miklar verðhækkanir sem bæði almennir og viðkvæmir notendur hafa þurft að bera. Það ætti að vera víti til varnaðar. Þess vegna er mikilvægt að vernda alþjónustunotendur.“ Þetta eru Þetta eru mikilvæg varnaðarorð. Við viljum ekki að raforkuverð fari að sveiflast hér á landi eins og hlutabréfaverð fyrirtækja eða gengi rafmyntarinnar sveiflukenndu, bitcoin. Við viljum að almenningur í landinu fái raforkuna sem er eftir allt saman framleidd með notkun þjóðarauðlinda á kostnaðarverði. Samfélög víða um heim hafa gengið allt of langt í markaðsvæðingu raforkunnar og við þurfum við að beina sjónum okkar að þeirri vegferð sem hefur átt sér stað í löndum eins og Noregi, Bretlandi og Bandaríkjunum og gæta þess að við föllum ekki í sömu gildrur.

og ég held að það sé það sem ætti að vera kjarninn í þessu máli hér að ef orku fer að skorta á Íslandi þá forgangsröðum við þannig að fyrst sé það fólkið sem eigi tryggan aðgang að orku bara bara til að halda hita og ljósum á heimilum sínum. Það er grunnskylda, myndi maður halda, þessa sameiginlega innviðar sem raforkukerfið er. Frumvarp eins og þetta getur varið almenning, annars vegar fyrir skorti og hins vegar fyrir háu verði. Þetta fer oft saman. Við þekkjum dæmin t.d. þegar skerðanleg orka er uppseld og fjarvarmaveitur á Vestfjörðum neyðast til þess að fara að brenna olíu til að halda hita á heimilum á Vestfjörðum. Við þekkjum dæmið úr Vestmannaeyjum þar sem orkuverð hefur

upp úr — sú hneykslan, vil ég segja, sem varð hjá almenningi þegar við áttuðum okkur á því að það væri ekki til rafmagn til að Vestfirðir og Vestmannaeyjar gætu haft nóg af raforku á viðráðanlegu verði til þess að geta haldið hita á heimilum sínum. Það er upp úr þessu sem þetta frumvarp sprettur en svo er ekkert tekið á þeim þætti í þessu frumvarpi. Ég átta mig á því að það er mögulega eitthvað flóknara. Mögulega þarf að eiga sér stað eitthvert samtal til að

hv. þingmanni fyrir andsvarið og spurninguna. Ég er alveg sammála, sama hvað þá á hinn almenni borgari að fá rafmagn á niðursettu verði, á kostnaðarverði, og hann á að geta haldið uppi sínu heimilishaldi og þeim hlutum sem því fylgja og setja raunverulega öll vandamálin yfir á herðar stórnotenda sem verða bara einhvern veginn að finna út úr þessu svo við getum vel lifað í þessu þjóðfélagi.

þar ætti að vera svo auðvelt að sækja lausnirnar. Við erum með raforkukerfi þar sem 80% af orkunni renna til stórnotenda og það er bara handfylli fyrirtækja. Maður hefði haldið að í raforkukerfi eins og okkar þar sem framleiðslan sveiflast eðlilega eftir vatnafari — við erum að nota náttúruauðlind til að framleiða endurnýjanlega orku, þá er alveg eðlilegt að náttúrulegar sveiflur hafi áhrif á það hversu mikið framboð er af orkunni — þá hefði maður haldið að það hefði myndast einhvers konar sveiflumöguleiki í kerfinu miklu fyrr. Manni finnst einhvern veginn að þegar allir aðilarnir komast í kringum eitt eldhúsborð þá ætti að vera auðveldara að leysa þetta en við þurfum einhverja flókna löggjöf.

Sum kerin í álverunum eru 2 MW. Þau þarf að endurnýja reglulega. Það þarf reglulega að brjóta þau niður og setja ný. Viðhald er hluti af rekstri álveranna. Það þarf ekki mörg ker úr umferð vegna reglubundins viðhalds til að fylla upp í þetta gat sem hér er verið að reyna að laga með flóknu regluverki. Og þar hefði þurft fyrir einhverjum áratugum að

sletta, er ekki vorkunn þótt þeir taki á sig einhverjar byrðar sem tengjast því að við, þjóðin sem á þessa þjóðarauðlind sem raforkan er, fáum að njóta þess bara á sem ódýrastan og sanngjarnastan hátt. Þess vegna segi ég: Komum vandamálinu yfir á herðar stórnotenda og þeir bara sjá um að redda sér hvernig sem þeir fara að því.

Frú forseti. Hv. þingmaður sagði hér í síðasta andsvari að það ætti að varpa ábyrgðinni yfir á stórnotendur og þeir yrðu að redda sér út úr því. Auðvitað get ég tekið undir að það skiptir gríðarlegu máli að verja fyrst og fremst heimilin og viðkvæmari rekstraraðila. Hins vegar langar mig aðeins, á annan hátt þó, að koma inn á það sem hv. þm. Andrés Ingi Jónsson ræddi, sem er umgengni um orkuna, skynsemi og ábyrgð fyrirtækja. Við Íslendingar höfum allt of lengi gengið út frá því sem vísu að orka sé ótæmandi auðlind hér í landi. En hún er það svo sannarlega ekki og af mörgum ástæðum. Bara t.d. í seinni tíð hefir okkur

Þetta á auðvitað að beina sjónum okkar að því að við þurfum að nýta orkuna sem best. Við verðum að hætta að sóa orku. Þetta á alveg við um heimili þar sem áætlað er að 30–40% af orku og húshitun sé sóað bara vegna þess að fólk gengur um íbúðirnar með þeim hætti að það eru opnir gluggar og dyr svo tímunum skiptir vegna þess að orkan hefur verið ódýr. Í nefndaráliti meiri hlutans er vikið að notkun glatvarma í iðnaði, þ.e. að það sé hægt að virkja gufu eða heitt vatn frá iðnaði innan sömu ferla. Mig langar að spyrja spyrja hv. þingmann hvort hann telji ekki að það þurfi að fara af stað skýr áætlun um það með hvaða hætti við getum nýtt orkuna betur en við erum að gera í dag, bæði í smáum og stórum skala.

Mér dettur í hug þegar ég var strákur í sumarbústað á Þingvöllum þá vorum við krakkaskarinn að hlaupa inn og út úr húsinu endalaust og skildum alltaf

sem snúa m.a. að því að tryggja almenningi og smærri fyrirtækjum forgang komi til skömmtunar vegna óviðráðanlegra atvika og önnur úrræði duga ekki til. Einnig er í frumvarpinu mælt fyrir um söfnun og miðlun upplýsinga varðandi raforkuöryggi á heildsölumarkaði sem og viðmið fyrir raforkuöryggi. og tryggt framboð á raforku eru grundvallarþættir í þjóðaröryggi Íslands og nauðsynleg forsenda fjölbreyttrar atvinnustarfsemi og jákvæðrar byggðaþróunar. Öruggt framboð raforku er því forsenda hagsældar. Yfirvofandi orkuskortur er verulegt áhyggjuefni og það er mikilvægt að útfæra viðmið um fullnægjandi raforkuöryggi, framboð á raforku og að skýra hlutverk og ábyrgð aðila á raforkumarkaði til að tryggja raforkuöryggi þjóðarinnar. Breytingar frumvarpsins lúta að því að tryggja almenningi og smærri fyrirtækjum forgang komi til skömmtunar vegna óviðráðanlegra atvika, til að mynda vegna framboðsskorts. Og hvað erum við að horfa fram á núna? Allt í einu vantar vatn í uppistöðulónin. Þetta er eitthvað sem við hefðum fyrir nokkrum árum síðan ekki látið okkur detta í hug að gæti skeð. Það eru alltaf að koma upp alls konar hlutir í þessu þjóðfélagi, náttúruhamfarir og annað, sem geta orðið til þess að við getum ekki framleitt allt það rafmagn sem við

Já, frú forseti. Náttúran er duttlungafull og við getum auðvitað átt von á því að uppistöðulónin tæmist og einstakar virkjanir jafnvel verði óstarfhæfar vegna náttúruvár.

Aðhaldið þá fólst í því að það var verið að kynda upp íbúðirnar með olíu sem vó bara mjög þungt í heimilisbókhaldinu. Síðan höfum við eignast þessa ódýru hitaveitu og við göngum bara of gáleysislegan um þetta. Það á alveg jafnt við um heimilin og iðnaðinn. Nú býst ég við að heimilisnotkunin vegi kannski ekki þyngst í þessu heldur þurfi að beina sjónum að iðnaðinum. En ef við förum að sýna ábyrgari hegðun er líka auðveldara fyrir okkur að gera kröfu á iðnaðinn. Við erum að byggja verksmiðjur þar sem við notum gríðarlega orku til að kæla einhver tæki innan dyra sem framkalla svo gríðarlegan hita sem við dælum jafnvel bara út í sjó og eyðileggjum jafnvel lífríkið þar fyrir utan.

Það er stundum sagt að hvernig þú hagar þér — talar svo hátt að ég heyri ekki hvað þú segir. Við getum staðið hér og talað fjálglega um hvað við eigum að gera og ef við gerum það ekki sjálf þá verður ekki hlustað á okkur.

til almennra notenda þar sem ljóst er að hlutverk dreifiveitna sé að koma raforku til hins almenna notanda. Bendir Landsnet á að þegar séu í gildi reglugerðir og skýrir skilmálar sem taki á skerðingum og skömmtunum. Á einföldu máli er Landsneti veitt heimild til þess að mæta umframeftirspurn með nýtingu reglunarafls, skerðingum á ótryggðu rafmagni og skerðanlegum flutningi og nýtingu skerðanlegra heimilda hjá stórnotendum. Það er í eðlilegu samhengi að dreifiveitur og aðilar sem eru skilgreindir sem mikilvægir félagslegir innviðir fái að njóta forgangs til skömmtunar á raforku. Breytingartillaga í nefndaráliti er þess eðlis eðlis að taka út forgangsröðun til hins almenna notanda vegna þess að í skilmálunum settum á grundvelli raforkulaga sé nú þegar heimild fyrir Landsnet um skerðingu hjá stórnotendum og skömmtunum.

Frú forseti. Við ræðum þetta stórmerkilega mál sem er frumvarp um breytingu á raforkulögum til að tryggja almenningi aðgang að raforku. hugsa sér, við erum að tryggja almenningi aðgang að nauðsynlegri raforku. Hver hefði trúað því að slík staða skyldi nokkurn tíma vera teiknuð upp? En En hún er komin til vegna þess að ríkisstjórnin hefur gjörsamlega gjörrústað orkustefnu þjóðarinnar og þess vegna þarf almenningur nú hreinlega að koma með vernd gegn þeim Evrópureglum, sem sem hugsanlega myndu annars verða hér ofan á, um markaðsvæðingu raforku sem myndi leiða til þess að fyrirtæki myndu yfirbjóða almenning á fjármálavæddum orkumarkaði og heimili landsins yrðu mörg hver að berjast fyrir því að fá rafmagn. Sú þróun sem við erum að horfa upp á í orkunni okkar í dag er náttúrlega sárari en tárum taki. Við framleiðum næga orku. Það er enginn sem skilur það sem veit um hvað er rætt eins og þeir sem horfa á offramleiðslu orkunnar sem þeir geta ekki nýtt, sem þeir koma ekki til notenda. Það eru fimm ár síðan talað var um og vitað var af að um 30% af framleiddri orku hér sem komst ekki til notenda vegna þess að dreifikerfið er ekki orðið nógu gott, bæði hvað lýtur að Vestfjörðum og eins vitum við um Suðurnesin. Það er í rauninni óafsakanlegt í því árferði þegar við erum að tala um orkuskipti og mengun

Milljónum og aftur milljónum lítra af olíu þurfum við að brenna hér í þeirri loftslagsvá sem við glímum við vegna vanhæfrar ríkisstjórnar, vegna vangetu stjórnvalda til að takast á við verkefni sem liggja augljóslega fyrir. En skyldi það þá vera þannig að það séu vanhæf stjórnvöld? Skyldi það vera vangeta stjórnvalda eða skyldi það vera einbeittur vilji stjórnvalda að vera með skortstefnu á raforkumarkaði eins og þau hafa rekið hér, skortstefnu á öllum öllum öðrum markaði til þess að einkavæða hana og koma henni í fangið á sínum útvöldu gæðingum í pilsfaldakapítalismamarkaðshagkerfinu sem hér er rekið svo ötullega í dag? Þessi vandi hefur blasað svo lengi við að það er ekki einu sinni hægt að setja puttann á það. Það er búinn að vera einbeittur vilji stjórnvalda að reka hér skortstefnu. Nú er komin kauphöll um orkuna okkar. Það er allt gert, það er allt gert annað en að tryggja þessum tæplega —

að við erum ekki enn þá farin að geta grætt á því að selja orkuna okkar til Evrópu í gegnum þriðja orkupakkann, bráðum fjórða orkupakkann og alla þessa orkupakka, þrátt fyrir að við séum örríki norður í ballarhafi og höfum ekkert með þessa orkupakka að gera, séum með algera undanþágu

Ég er eiginlega alveg að verða kjaftstopp af því að þurfa að vera áhorfandi að því hvernig þessi stefna er rekin og að fólk skuli ekki vakna og sjá hvað er í gangi og að þessi ríkisstjórn skuli ekki fá 0% stuðning í hverri einustu skoðanakönnun því að það er nákvæmlega það sem hún á skilið. Það er ekkert betra sem þessi ríkisstjórn á skilið. Þannig að ég segi enn og aftur: Það er rekin hér lóðaskortsstefna í borginni. Það er rekin hér húsnæðisskortsstefna. Þarf einhver að láta sér detta það í hug að við þurfum að vera með þennan húsnæðisskort? Þetta er löngu fyrirséð. Hver hefur ekki heyrt það að okkur fjölgi hratt? Hver hefur ekki heyrt að við verðum of gömul? Hver hefur ekki heyrt að það þurfi að byggja meira, byggja meira og byggja meira? Spurningin er einfaldlega þessi: Af hverju gerum við það þá ekki? Hvernig stendur á því að við erum með Keldnalandið hérna sem var látið vera einhver útborgun fyrir borgarlínu sem löngu er búið að slá út af borðinu af því að enginn veit hvort hann er að koma eða fara í þeim efnum? Af hverju er ekki búið að búa til nýtt hverfi í Keldnalandinu t.d.? Nýtt Breiðholtshverfi, nýtt Grafarholtshverfi eða nýtt Grafarvogshverfi? Af hverju ekki? Vegna þess að hér er rekin skortstefna sem á að verða þess valdandi að fasteignirnar okkar hækka gjörsamlega upp úr öllu valdi. Það er orðið ómögulegt fyrir nokkurn mann að fjárfesta og koma sér þaki yfir höfuðið, nákvæmlega ómögulegt nema þú sért með fulla vasa fjár eða eigir moldríka foreldra sem geta hjálpað þér við að koma þaki yfir höfuðið.

En hvað er gert í því? Því er haldið áfram að leyfa því að þróast. Það á bara að malbika yfir landsbyggðina. Það er bara það sem er verið að gera.

En það er það sama. Nú er það orkuauðlindin. Þeir geta ekki komið núna og sagt: Við ætlum bara að selja Landsvirkjun til vina og vandamanna. Við ætlum bara að láta auðvaldið hirða Landsvirkjun. Við ætlum að brytja hana niður og selja hana á uppboði hér og hvar. hvar. Komi þeir sem eiga peninga og komi þeir og búi þá til vegna þess að eitt er víst, það er alveg sama hvort það er heilbrigðiskerfið, húsnæðiskerfið, orkukerfið, við þurfum alltaf á þessu að halda allt okkar líf. Og eftir okkar daga þá kemur ný kynslóð og ný kynslóð eftir það. Allar þessar kynslóðir þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda, þurfa á húsnæði að halda og vilja gjarnan geta kveikt á ljósaperunni heima hjá sér. En er þessi ríkisstjórn að tryggja það? Nei, hún er bara að tryggja það að ákveðnar fjölskyldur gæti sölsað undir sig allt sem við eigum, alveg sama hvað það heitir. Og það skiptir ekki einu sinni máli

að þeir sem eru í millistétt og þeir sem eru þar fyrir neðan, þeir eiga varla til hnífs og skeiðar og ná ekki endum saman. Þeir munu örugglega ekki snara fram milljón til að fá að taka þátt í partíinu þegar Íslandsbanki verður eina ferðina enn seldur á undirverði til vina og vandamanna. Það liggur á borðinu. En ég er að segja að einhverra hluta vegna er þetta ítrekað það sem við horfumst í augu við. Við í Flokki fólksins viljum standa vörð

Hvernig stendur á því að við sitjum hér uppi með eitthvað sem næstum því var orðið að neyðarlögum hérna fyrir jólin? Það lá við að við þyrftum að grípa til einhverra neyðarlaga fyrir jólin til að tryggja það að heimilin í landinu gætu kveikt jólaseríunum. Það var þannig sem okkur leið með það, hvorki meira né minna. En það er sorglegra en tárum taki að þurfa að horfa upp á það hvert sem litið er. þegar við vorum t.d. að horfa upp á það hvers lags vandi það var að koma á þessari línu í sambandi við Blöndu, hvernig vandinn var þegar við vorum að reyna að koma tengingu frá Kröflu og til Akureyrar til að koma á aukinni orku þar þannig að það þyrfti ekki að vera að starta ítrekað á álagstímum einhverjum olíukútum og brenna meiri olíu. Hvers lags stjórnvöld eru þetta? Og svo er búið að vera málarekstur um Suðurnesjalínu svo árum skiptir af því að einhverjir vilja ekki fá þá línu til sín. Löggjafanum er í lófa lagið að tryggja hagsmuni samfélagsins í heild sinni. Löggjafanum og stjórnvöldum ber skylda til þess að axla þá ábyrgð að gera það sem gera þarf til að tryggja öryggi samfélagsins á hvaða sviði sem er. Til þess erum við kjörin hér. Til þess stend ég hér, alþingismaður, kjörinn fulltrúi á ofurlaunum. Það er til að vinna fyrir samfélagið í heild sinni,

Hugsið ykkur. Stjórnvöldum er í lófa lagið og er það í rauninni tryggt í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands að ef þurfa þykir þá er stjórnvöldum í lófa lagið og ríkisvaldinu að taka eignarnámi ef það er talinn vera meiri hagur fyrir samfélagið í heild sinni heldur en að gera það ekki. Og við greiðum fyrir það fullt verð. Svoleiðis hljóðar það nú. Ég er viss um að með öllum þessum málarekstri og þessu hangsi og þessu rugli, þessari ákvarðanafælni sem hér ríður röftum í þessu fallega húsi, þá erum við sjálfsagt margsinnis búin að borga fyrir eignarnámið og það væri margsinnis búið að koma á þessari Suðurnesjalínu. Það væri margsinnis búið að hringtengja landið hérna ef þessi stjórnvöld kærðu sig um það og rækju ekki hér hafta- og skortstefnu eingöngu til að sölsa undir sig raforkuauðlindina. Ég ætla bara að ítreka það að það er innan við 5% af orkunni okkar sem fer í öll heimili landsins. Tæplega 96% fara í annað. Ef það eru ekki heimilin og ekki fjölskyldurnar sem á að vernda og tryggja þá veit ég ekki hvað, því að það er eitt að reka samfélagið okkar og þurfa á því að halda að fyrirtækin okkar beri sig og það er allt annað að fótum traðka réttindi og hagsmuni samfélagsins í heild sinni eins og hér hefur verið gert svo árum skiptir. Allt sem við erum að glíma við hér í dag er mannanna verk. Allt sem við tökumst á við hvern einasta dag hér er mannanna verk. Öll þau verkefni þar sem allir eru með niðrum sig hér sem stýra þessu landi eru einmitt þeirra verk eða verkleysi. Þannig að ég segi að það sem við þurfum að gera er að sjá til þess að þjóðin eigi áfram auðlindirnar sínar. Það hefur nú reynst þrautin þyngri að breyta stjórnarskránni í þá átt

hverju haldið þið að hafi strandað? Auðvitað pilsfaldakapítalismanum. Auðvitað þeim sem verja auðvaldið. Auðvitað þeim sem vilja hirða auðlindirnar okkar. Auðvitað strandar það sérstaklega á Sjálfstæðisflokknum að tryggja auðlindir í þjóðareign. Hver skyldi ekki vilja tryggja auðlindir í þjóðareign? Og er þá ekki ástæða til að velta því fyrir sér: Af hverju vilja þeir ekki tryggja auðlindir í þjóðareign? Af hverju ekki?

að það er orðið mörgum sinnum lengra heldur en margföld meðganga fílsins. En við skulum vona að það sé eitthvað að horfa til betri vegar. Nei, en í staðinn þá komum við hér með hverja virkjunina á fætur annarri, 9,9 MW virkjanir hér úti um allt. Það þarf ekki einu sinni fara í umhverfismat, ekki neitt. Það er hægt að virkja hverja einustu sprænu hér, bara alveg út um allt

Fyrir hverja ætli það sé nú aftur? Hvers vegna er verið að láta líta hér út fyrir að það sé orkuskortur í landinu þegar það er ósatt? Það er næga orku að hafa en það vantar

olíukút til að geta brennt enn þá frekari olíu vegna þess að það vantar orku. Að kaupa olíu til að búa til rafmagn hvurslags rugl er það? Íslenska þjóðin á raforkuauðlindina. Íslenska þjóðin á Landsvirkjun og á alltaf að eiga Landsvirkjun. Okkur var talin trú um það á sínum tíma að þegar við værum búin að greiða fyrir alla uppbyggingu, allan kostnað, þá myndi íslenska þjóðin, íslenskir skattgreiðendur, heimilin og fyrirtækin í landinu sannarlega fá að njóta ávaxtanna.

Við vitum ekkert hvern við eigum að láta dreifa til okkar orkunni eða selja okkur orkuna. Eina sem við vitum er hver framleiðir hana. Eftir að við innleiðum orkupakkana, sem á að vera svo ofboðslega fínt fyrir þetta litla hagkerfi okkar, litla samfélag okkar, þá er það orðið þrískipt. Þá er búið að bæta við tveimur milliliðum.

hvernig farið er með samfélagið hérna, hvernig er komið fram við okkur hérna er gjörsamlega síðasta sort, algerlega síðasta sort. Og það er algjört lágmark, það er algjört lágmark að ef við erum ekki sátt við það hvernig er komið fram við okkur, hvernig er rekin hér hafta- og skortstefna á öllum sviðum til að sprengja hér upp verðlagið, til að tæma hér hverja einustu krónu, þannig að þeir sem hafa ekki milljónir á mánuði eru gjörsamlega orðnir blankir eftir viku, tvær vikur í hverjum einasta mánuði, ef við sýnum það ekki í verki þegar við göngum til kosninga á næsta kjördag að við mótmælum þessu. Við kærum okkur ekki um þetta ofríki, þessa sjálftöku, þennan þjófnað á auðlindunum okkar og hvernig farið er með samfélagið í heild sinni og hvernig þeir sem minna mega sín eru fótum troðnir, Þannig að það er í ykkar höndum, kæru landsmenn, hvernig þið ætlið að taka á því að láta þessa einstaklinga axla ábyrgð og sýna þeim í tvo heimana. Þeir eiga ekkert erindi á valdastóla hér, ekki neitt. Það sem þeir eru að gera er að skemma samfélagið okkar eins og það leggur sig. Það er að skemma fyrir íslenskum almenningi sem unnvörpum leggur á flótta og reynir að flýja eitthvað annað þar sem er ódýrara að lifa. að þurfa að vera að koma með frumvarp til að tryggja heimilunum forgang á raforku — þetta er svo galið að ég hefði varla búist við því að maður þyrfti nokkurn tímann að lifa þann dag

Þannig að ég segi bara enn og aftur: Þeir sem bera ábyrgð á öllu því sem við erum að ganga í gegnum hér, sjálftöku, einkavinavæðingu, hvernig auðlindirnar okkar eru fótum troðnar hægri vinstri, haftastefna, skortstefna, til að þeyta upp verði á öllum hlutum, það er mannanna verk og það er á ábyrgð þessarar ríkisstjórnar.

að staldra við punkt hjá hv. þingmanni varðandi vangetu þessarar ríkisstjórnar. Ég tek heils hugar undir með hv. þingmanni þegar kemur að vangetu þessarar ríkisstjórnar til að tryggja raforkuöryggi almennings. Við sjáum bara af þessu frumvarpi sem við erum að ræða akkúrat núna að það er verið að boða skammtímalausnir. Þetta eru skammtímalausnir í formi markaðsinngripa sem er fyrst og fremst bara skítamix úr öðru frumvarpi sem var lagt — ég fer ekkert út í það.

þeim gögnum og skýrslum sem við höfum séð á möguleikanum á því að hringtengja hér landið okkar þannig að flæði orkunnar fái að njóta sín í hverri einustu frumu þjóðarlíkamans. Það er til framtíðar og þá væri ekki umræða um neinn orkuskort. Þá væri ekki verið að brenna neinni olíu. Eins og við vitum þá hefur þessi ríkisstjórn gjarnan, a.m.k. pínulítill hluti af henni sem nánast er að hverfa núna, mikið talað um græna orku og hvað við þurfum að passa okkur á loftslagsvánni. En á sama tíma brenna þau 66 tonnum af kolum á Bakka og á sama tíma neyða þau einstaklinga eða fyrirtæki til að brenna olíu til að búa sér til rafmagn vegna þess að hringtengingin hefur algjörlega legið í láginni. Þannig að í raun og veru þá þurfum við að koma þessari hringtengingu á. Við þurfum að tryggja auðlindina til heimilanna. Burt með allan markaðsbúskap hvað lýtur að því að höndla með þetta eins og þetta sé eitthvert hlutabréf í Íslandsbanka.

Það eina sem hefur verið, einu þyrnarnir sem hafa verið í veginum eru í stjórnvöld sjálf sem hafa dregið lappirnar í því að tryggja það að hlutirnir gangi eins og þeir eiga ganga miðað við þá auðlind og þau tækifæri sem við höfum hvað hana varðar.

kemur að því að hringtengja landið þá þarf væntanlega að leggja nokkrar línur í viðbót en þar mun mögulega reyna á eignarnám.

sé tilefni fyrir stjórnvöld þegar kemur að — ef við skyldum útfæra þessa stefnu Flokks fólksins um að hringtengja landið og þar af leiðandi leggja fleiri línur,

Að sjálfsögðu þurfum við að gæta meðalhófs. Að sjálfsögðu munum ekki leggja fleiri línur en við nauðsynlega þurfum til að hringtengja landið. En að sjálfsögðu munum við vilja að hver einasti einstaklingur geti kveikt á ljósaperu eða unnið unnið með raforkuna okkar án þess að þurfa að brenna olíu. Og að sjálfsögðu munum við aldrei fórna meiri hagsmunum fyrir minni. En að En að nýta þau tækifæri sem stjórnarskráin gefur okkur og þau réttindi sem stjórnarskráin gefur okkur finnst Flokki fólksins alveg sjálfsagt ef það er talið nauðsynlegt fyrir heildarhagsmuni samfélagsins.